Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 8. seje Državnega zbora.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

potrjevanju računov. Za obrazložitev zahteve dajem besedo predstavniku Državnega sveta, Leopoldu Pogačarju. Izvolite. Za govornico, ja. Predsedujoči, spoštovani poslanke in poslanci! Kot že rečeno, je Državni svet na 2. izredni seji 2. marca sprejel zahtevo, da Državni zbor Republike Slovenije ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov, in sicer iz razloga ker se ne strinja z utemeljitvijo predlagatelja. Vlada razloge in utemeljenost vračanja na predhodni sistem kontrole izdaje in izročitve računa utemeljuje z opravljenimi analizami poslovnih praks v nekaterih, predvsem storitvenih dejavnostih. Državni svet se ne strinja z argumentacijo glede nujnosti ponovne spremembe ureditve izdajanja računov in poudarja, da je predlagana rešitev, ki na kupca blaga oziroma prejemnika storitev prenaša odgovornost, da pridobi račun od zavezanca, ter da se ga za morebitni neprevzem računa sankcionira, je po našem mnenju nesprejemljiva. Napačen je tudi pristop, s katerim se skuša s pomočjo kupca nadzirati zavezanca, namesto za to pristojnih organov. Odločitev o prevzemu računa mora biti v celoti prepuščena kupcu, ki bo sam presojal o tem, ali bo, na primer, ob nakupu in plačilu blaga zaradi kasnejšega uveljavljanja garancijskih pogojev zahteval račun. Argumentacija predlagatelja, da sta bila v obstoječi ureditvi, kjer izdaja in izročitev računa ni bila obvezna, zaznana tveganja na področju pravic potrošnikov v zvezi s takojšnjo možnostjo preverjanja posameznih postavk na računu ter da ne gre le za nadzor, ampak tudi za zagotavljanje varnosti kupca, po našem mnenju ni prepričljiva, saj je skrb za varstvo koristi možno izraziti in uveljaviti tudi na način, ki ne bo vključeval izrekanja glob za praviloma majhne prekrške z nizkimi zneski na računu. Oblika, v kateri se bo izdani račun izročil kupcu, mora biti prepuščena dogovoru med kupcem in zavezancem, saj je zavezancu že v veliki meri omogočena uporaba sodobnih tehnologij pri izdajanju računov in njihovi izmenjavi s kupcem blaga oziroma prejemniki storitev. Tudi podatek, da so bile seveda narejene kontrole s strani pristojnih organov in da ni bila nobena kazen izrečena, seveda za nas ni bil smiselni argument, kajti nismo dobili konkretnega podatka, koliko je bilo dejansko v času, ko je ta ureditev veljala v preteklosti, sploh ugotovljenih prekrškov. Tudi iz podatkov o številu držav v Evropski uniji, ki imajo na podoben način oziroma na tak način urejeno to obveznost, lahko ugotovimo, da je samo ena taka država v Evropski uniji. V Državnem svetu seveda podpiramo vse dejavnosti in aktivnosti pristojnih organov za zmanjšanje sive ekonomije, vendar se pa ne strinjamo, da se to opravlja, kot že rečeno, na račun kupca, kajti dejansko se kupca na ta način kriminalizira. Menimo, glede na to, da so bile prepoznavne dejavnosti, kjer je izpad števila izdaje računov, kot na primer avtomehanične storitve, gradbeništvo, gostinstvo, da je zadosten podatek, da pristojni organi pri samem izvajalcu storitev opravijo kontrolo, ne da to odgovornost nekako prenašajo na samega kupca. Menimo, da takšna ureditev seveda ni ustrezna in da tudi dvig davčne kulture ne bo na ta način dosežen. V vsakem primeru se lahko zgodi banalnost, da za plačilo ene kave stranka ne bo prevzela računa in zaradi tega bo lahko oglobljena. Menimo, da ta predlagana ureditev nikakor ne ustreza dejanskemu stanju, kajti vsi vemo, da za vse storitve že danes, ko kupimo zadeve, storitve ali predmete, za katere je seveda kasneje mogoče uveljavljati garancijo, te prodajalec sam opozori, da je potrebno vzeti račun. Hvala lepa. Hvala. Zahtevo je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev mnenja odbora dajem besedo predsednici Andreji Kert. Izvoli.

kot matično delovno telo obravnaval zahtevo Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada in ga je Državni zbor sprejel na 7. seji 23. 2. 2023. Odbor je kot gradivo za sejo prejel zahtevo Državnega sveta za ponovno odločanje o zakonu, mnenje Zakonodajno-pravne službe in pa mnenje Vlade. V uvodni dopolnilni obrazložitvi je predstavnik Državnega sveta predstavil pomisleke Državnega sveta, navedene v pisni zahtevi o ponovnem odločanju Državnega zbora o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov. Državni sekretar Ministrstva za finance je podal pojasnila na ključne pomisleke Državnega sveta iz zahteve ter zakon označil kot ustrezen. Pri tem je opozoril na porast sive ekonomije ter na potrebo po širokem naboru komplementarnih ukrepov za njeno zmanjšanje. Izdajo in izročitev računa v papirni ali elektronski obliki je predstavil kot enega izmed ukrepov za blažitev porasta sive ekonomije. Prav tako je pojasnil, da so v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo izdajo računov, le-ti v elektronski enakovredni papirni obliki. Poudaril je potrebo po smiselni določitvi sankcij v primeru kršitev ter pri tem izpostavil predvsem ozaveščevalno komponento. Glede dvoma, izraženega v zahtevi Državnega sveta, o pristojnosti pooblaščene osebe za preverjanje identitete kupca, je pojasnil, da imajo inšpektorji vse potrebne pristojnosti ter da so pojasnilo glede tega iz ministrstva že poslali Državnemu svetu. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je pojasnila, da Državni svet v zahtevi za ponovno odločanje nasprotuje zakonskim rešitvam zaradi vsebinske in ne pravne narave. Navedbe Državnega sveta in zahteve se namreč nanašajo na presojo primernosti zakonske ureditve kot take, kar presega okvir poslovniško določenih nalog ZPS, zato se le-ta do njih ni opredelila. V razpravi so članice in člani odbora predstavili svoje stališče glede zahteve. Na eni strani je bila izražena podpora zahtevi zaradi nasprotovanja rešitvam iz zakona, predvsem glede uvedbe sankcij za kršitelje na strani kupcev. Prav tako je bil izražen dvom v pravilno interpretacijo vzroka zmanjšanega števila izdajanja računov po epidemiji covida-19. Namesto porasta sive ekonomije je lahko vzrok zmanjšanega števila izdanih računov tudi sprememba nakupovalnih navad. Na drugi strani so bili nekateri člani in članice mnenja, da je zakon ustrezen. Ob tem so opozorili na nujnost učinkovitega in čimprejšnjega preprečevanja izgube davčnih prihodkov zaradi sive ekonomije, porast katere zahteva raznolik nabor ukrepov za njeno preprečevanje. Izpostavili so tudi potrebo po ozaveščanju vseh deležnikov o vzajemnih prednostih dviga davčne kulture. Po opravljeni razpravi je odbor sprejel mnenje, da je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov ustrezen. Hvala. Za obrazložitev mnenja, dajem besedo predstavniku Vlade Tilnu Božiču, državnemu sekretarju na Ministrstvu za finance. Izvoli. TILEN BOŽIČ (državni sekretar MF): Spoštovani predsedujoči, hvala za besedo. Spoštovani poslanke, poslanci in seveda tudi vsi ostali! Smo že povedali, da je siva ekonomija razvejan pojav, ki ga je treba nasloviti s številnimi med seboj povezanimi ukrepi. Vsaka država se pri tem sama odloča in sama določa, s katerim svežnjem ukrepov bo ta ta fenomen naslovila. Je pa dejstvo, da jih je treba ves čas posodabljati. Eden izmed mednarodno prepoznavnejših in učinkovitejših ukrepov zoper sivo ekonomijo je bila tudi uvedba tako imenovanih on-line davčnih blagajn, to so tiste, ki spremljajo promet v realnem času. Pri teh sta bila do začetka lanskega leta tudi obvezna izročitev in prevzem računa, to je bil eden izmed pomembnih ukrepov, ki je spadal v sveženj davčnih blagajn. Pri preverjanju števila potrjenih računov v nekaterih dejavnostih, ki jih štejemo kot tvegane, smo v zadnjem obdobju zaznali znaten upad, ki je nesorazmeren s tistim, kar se dogaja v gospodarstvu z vidika obdobja, ki je nastopil po kovidni krizi. Ti upadi so znašali v nekaterih primerih tudi več kot 20 %, zaradi česar je seveda pri nas prišlo do določenih skrbi in ocenili smo, da sicer ne gre zgolj za edini razlog, zaradi katerega je do tega prišlo, vendar sosledje ukrepov, ki so bili v preteklih letih, dodatno še s tem ukrepom nekako neprimerno posegajo v to področje in onemogočajo tisti preventivni učinek, ki ga ta ukrep dejansko prinaša. Izstavljanje računov je možno že od prej v različnih oblikah, se pravi tako elektronski kot papirnati sta izenačena po Zakonu o davku na dodano vrednost že dolgo. V tem primeru zgolj poudarjamo v zakonu, da je ta elektronski način primeren, ali je to v okviru aplikacije, ki se ponudi kupcem, ali ali je to kot elektronsko sporočilo, kakorkoli že, se pravi, naklonjeni smo predvsem prehodu iz tistega papirnatega v elektronsko poslovanje, kar nekako izboljša izkušnjo kupcev, sočasno pa tudi

Glede dvoma o pristojnosti Finančne uprave v zvezi z ugotavljanjem identitete kršitelja je bilo večkrat poudarjeno tako ustno v razpravah kot tudi s pisnim pojasnilom, ki je bilo poslano še pred razpravo o morebitnem glasovanju o odložilnem vetu, da seveda Finančna uprava ta pooblastila ima, ta izhajajo iz Zakona o finančni upravi in tukaj kakšnih posebnih dvomov ni. Dodatno lahko še povem, da je takrat, ko so se uvajale davčne blagajne, prišlo do več tisoč in takrat se je tudi nekako v smislu sorazmernosti in razumnosti v okviru vseh teh nadzorov zavezance oziroma kupce predvsem osveščalo. In takšen je tudi smisel te določbe v prihodnje, se pravi, kazen nastopi zgolj v skrajnem primeru, kadar prihaja do ponavljajočih kršitev,

Naj ponovno poudarim, da tega instrumenta do zdaj ni bilo treba uporabiti. Je pa pomembno, da ga imamo v svoji orodjarni, če se tako izrazim. Na podlagi podanih utemeljitev Vlada meni, da je rešitev ustrezna in tudi utemeljena in s tem v zvezi tudi predlagamo, da zakon ponovno podprete. Hvala. Hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Gospod Damijan Zrim bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. Spoštovani predsedujoči, spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Namen zakona, o katerem bomo ponovno odločali na zahtevo Državnega sveta, je bila razveljavitev škodljivih ukrepov, sprejetih v času prejšnje vlade. Ta je v sklopu svoje davčne reforme ukinila obvezo prodajalca, da kupcu izročijo izdani račun, pa tudi obvezo kupcev, da račun prevzamejo in ga zadržijo vsaj do izhoda iz prodajalnega prostora. Ta sicer priljubljena poteza ima tudi škodljive posledice. Davčno potrjevanje računov je bilo namreč uvedeno kot dodatna varovalka, s katero se preprečuje, da bi prodajalci naknadno spreminjali podatke na že izdanem računu in si tako neupravičeno znižali davčno obveznost. Račun, ki ne ostane pri prodajalcu, pomeni manjšo možnost, da bi prišlo do takih popravkov. Pa tudi z vidika varstva potrošnikov je smiselno, če se račun izda vsakemu kupcu, ki se lahko nato sam odločil, kaj bo storil za njim. Obvezno vročanje računa kupcu in sankcija za njegov neprevzem sta sicer obstajala še preden je bilo uvedeno davčno potrjevanje računov, s katerim je bila Finančna uprava neposredno obveščena o vsakem izdanem računu in njegovi vsebini. V Poslanski skupini Socialnih demokratov smo sicer mnenja, da kupec blaga in storitev mora prejeti kopijo računa. Za kupce to pomeni gotovost, da bodo ob nakupu ali prodaji tudi prejeli obračun prodanih izdelkov in storitev. V obveznost izdaje in prevzema računa tako nikakor ne dvomimo. Tudi mi se sprašujemo, ali je smiselna ohranitev možnosti globe za potrošnika, ki ne prevzame računa. Kdor se lahko spomni razprav ob uvajanju teh rešitev, bo hitro prišel do ugotovitve, da je splošna obveznost izdaje in prevzema računov še najbolj učinkovit način, da se pravilno evidentira kar največji delež vseh transakcij. Najboljša stvar, ki jo lahko kot kupci na tem področju storimo za državo, je torej, da račun zahtevamo in prevzamemo. Korak nazaj bi pomenil korak v napačno smer, zato je bila predlagana ponovna uvedba obveze prejemanja računov. Vlada, ki je zakon predlagala pa meni, da je obveza brez zagrožene potencialne sankcije neučinkovita, zato vztraja pri ponovni uvedbi zakonske podlage za možnost globe potrošnikov. Vlada je prepričana, da lahko zgolj na takšen način zagotovi spoštovanje zakonskih obvez in za to navaja vrsto svojih argumentov. V Poslanski skupini Socialnih demokratov smo prepričani, da je mogoče s pozitivno spodbudo doseči več kot zgolj s prepovedjo in kaznijo, zato se nadejamo, da bodo tudi inšpektorji svoja pooblastila uporabljali odgovorno in sorazmerno ter po globah posegli le v najbolj skrajnih primerih. Prisluhnili bomo argumentom Vlade in ponovno odločno glasovali za sprejetje zakona. Hvala.

Hvala lepa za besedo. Leta 2016 je bilo določeno, da mora davčni zavezanec za opravljeno storitev izročiti račun kupcu, ta pa mora do izhoda iz poslopja račun obdržati. Z novelo zakona o davku na dodano vrednost 22. januarja lani se je ta obveznost ukinila in tako je že nekaj več kot leto dni veljalo, da mora zavezanec račun izdati, kupcu pa ga v papirni obliki izdati le na njegovo zahtevo. Dejstvo je, da je s tem okolje za porast sive ekonomije v določenih, večinoma gotovinskih panogah postalo ugodnejše. V luči predvsem omejevanja sive ekonomije predlagana in sprejeta sprememba zakona zopet uvaja obvezno izdajanje računov, le da tokrat v papirni ali digitalni obliki. Državni svet je 2. 3. 2023 vložil zahtevo o ponovnem odločanju s strani Državnega zbora o tej predlagani spremembi. Stališče Levice je nespremenjeno. Po naši oceni zakon odpravlja napako, ki jo je uvedla prejšnja koalicija in, kot prvo, vrača nazaj k kupcem določeno mero zaščite pri poslovanju s storitvami ali z blagom. Zveza potrošnikov Slovenije je že ob ukinitvi obveznosti izročanja računa kupcu opozarjala na pravice potrošnikov, ki so s tem lahko kršene, denimo ob morebitnih uveljavljenih reklamacij in podobnih situacijah. Kot drugo pa naslavlja tudi problem znatno nižjega števila fiskaliziranih računov v nekaterih panogah, ki so bile pred uvedbo tega sistema označene kot tvegane, v teh je bil upad do petine, tudi tretjine števila fiskaliziranih računov. Predlog zakona, ki ga je Državni svet postavil na tnalo, po našem mnenju prinaša učinkovitejšo rešitev na področju omejevanja obsega sive ekonomije. Ta ni odvisna samo od ponudbe in povpraševanja, ampak tudi od okolja, ki je temu lahko bolj ali manj naklonjeno. Ko pa je sive ekonomije veliko, je veliko tudi socialnega dumpinga in dela na črno, pri čemer na koncu najvišjo ceno plačajo delavci in nenazadnje tudi javne finance. Kot rečeno, zakon naslavlja ta problem in bo pripomogel tudi k dvigu davčne kulture. Ob tem nekoliko moti dejstvo, da se hkrati znova uvaja globa za kupca, če tega računa ne more predložiti morebitnemu inšpektorju pred izhodom iz poslopja oziroma v digitalni obliki ne pride pravočasno, da bi lahko kupec ali stranka ta račun predočil inšpektorju. Ta ukrep namreč po našem mnenju deloma obide enega od namenov zakona, in to je predvsem zaščita kupca in njegovih pravic. V Levici bi si zato želeli, da bi predlog zakona vključeval bolj določen opis postopka v primeru preverjanja računov in bi odgovornost za izročanje računov ležala predvsem pri prodajalcu. Glede na to, da v vseh letih, ko je že veljal prejšnji zakon, ki je zapovedoval obveznost kupca, da račun vzame, ni bilo izdane niti ene kazni in je šlo ob tem predvsem za informiranje kupcev, pričakujemo da bo šlo izvajanje tega ukrepa

uveljavitvijo novele zakona o DDV v času prejšnje vlade, ki je določila, da mora davčni zavezanec izročiti račun kupcu v papirni obliki le na zahtevo kupca. Računi so se morali še vedno izdajati, a ker ni bilo zaveze po izročitvi, je določen segment populacije to vzel tako, da izdajanje računov ni več potrebno. Eden pomembnejših razlogov za vrnitev na prejšnjo ureditev je dejstvo, da izročen račun potrošniku omogoča, da preveri, ali mu je prodajalec zaračunal pravilen znesek. Samo na podlagi izdanega računa je opravljen nakup blaga ali storitve, potrošnik z njim dokazuje, kdaj in kje kupil določen proizvod oziroma je bila zanj opravljena storitev. Na seji Odbora za finance je bilo ponovno pojasnjeno, če kupec v primeru nadzora iz kakršnegakoli razloga ne more predložiti elektronsko prejetega računa ob samem izhodu iz poslovnega prostora, ga lahko predloži naknadno v roku, ki ga je določila pooblaščena uradna oseba nadzornega organa. Ministrstvo za finance se je v izogib kakršnimkoli nesporazumom zavezalo javnemu komuniciranju o tej problematiki. S strani opozicije je bilo slišati, da gre pri ponovnem uvajanju kazni s trpinčenjem malega človeka. Naj še enkrat ponovimo, da gre pri ponovni uvedbi izdaje računov v prvi vrsti za prepotreben osveščevalni moment, še pomembneje pa je, da je Finančna uprava v preteklosti predvsem opozarjala, v nekaterih primerih je izrekla opomin, v nobenem primeru pa ni bilo ocenjeno, da bi bilo potrebno izreči globo. V praksi je ukrep prejšnje vlade žal omogočil razmah sive ekonomije, kar pa je nedopustno. Gre za to, da želimo živeti v družbi, kjer veljajo enaka pravila za vse, preko pobranih davščin in proračuna financiramo vse tisto, za kar smo se kot družba odločili, bodisi za socialo bodisi za subvencije delu gospodarstva, ki je usmerjen v napredek in boljšo prihodnost. V poslanski skupini

(PS SDS): Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem prisotnim, tudi gostom z ministrstva! Ponovno odločamo o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov. Državni zbor je 23. 2. 023 odločal o omenjenem zakonu in ga sprejel. Državni svet je nato 2. 3. 2023 sprejel zahtevo, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov, in o tem bomo na tej seji tudi ponovno odločili. Predstavnik Državnega sveta nam je pojasnil, zakaj zahteva za ponovno odločanje, zakaj se je Državni svet tako odločil. Včasih torej Državni zbor, torej nas poslance, Državni svet opomni, da naj poskušamo ohraniti zakone v mejah normale. Tokrat nas ponovno opominja, da poskušamo dobre zakonske rešitve spreminjati v zastarele in na slabše. Tako da smo v Slovenski demokratski stranki za to, da davčno okolje ostaja še naprej prijazno in enostavno do uporabnikov, tako do davčnih zavezancev kot tudi do kupcev, ki se jih dotična zakonska sprememba seveda grobo dotika. Državni svet meni, da sprememba ureditve izdajanja računov ni potrebna, in svojo zahtevo za ponovno odločanje Državnega zbora utemeljuje z naslednjimi razlogi. Rešitev, ki na kupca blaga oziroma prejemnika storitve prenaša odgovornost za pridobitev računa od prodajalca in predvideva sankcioniranje kupca zaradi morebitnega neprevzema računa, je nesprejemljiva. Pristop, s katerim se skuša zavezanca nadzirati s pomočjo kupca namesto nadzornih organov, je napačen. Kot so predlagatelji zakona, torej Vlada, že večkrat ponovili, je cilj predloga zakona omejitev obsega sive ekonomije ter zagotovitev pravične razporeditve davčnih bremen in stabilnih davčnih prihodkov v proračun. Predstavniki Vlade so nam v omenjenem primeru navedli domneve in primerjave ter pavšalne ocene, da v letu 2022 ni bilo dovolj potrjenih izdanih računov. Primerjavo so naredili med letoma 2019 ter 2022, in sicer trdijo, da je bilo v letu 2022 izdano veliko manj računov, to pa nakazuje na načrtno neizdajanje računov. Navedena trditev je povsem pavšalna, saj so davčni prilivi v državni proračun nad planiranimi, torej v letu 2022 so bili rekordno visoki. In sicer je v letu 2022 res manj izdanih računov kot leta 2019, in to za 74,9 milijonov ali 9,5 % manj, ampak prihodki so bili v letu 2022 za 4,6 milijarde evrov višji kot leta 2019, kar pomeni, da manj izdanih računov ni imelo negativnega vpliva na davčne prilive v državni proračun oziroma so bili prihodki celo veliko večji. Tehtnega argumenta o povečanju sive ekonomije torej ni, ker povečanje sive ekonomije povzroča manjše prilive v proračun in ne večjih. Vpliv na manjše število izdanih računov v letu 2022 je imelo še ducat drugih dejavnikov, kot na primer spremenjene navade kupcev, veliko nakupov preko interneta in seveda tudi to, da so bile v letu 2019 trgovine odprte tudi ob nedeljah, v letu 2022 pa so v nedeljo trgovine zaprle svoja vrata. Poznavalcu in tudi odličnemu snovalcu moderne in prijazne davčne politike in debirokratizacije dela Fursa Simiču pa tudi nam se zdi, da želi trenutna vlada spremeniti vse ukrepe in tudi dobre zakone prejšnje vlade. Temu bi se šaljivo lahko reklo kar lov na čarovnice, razen če se ta vlada boji, da bo s svojimi zaostrovanji davčne politike in z zategovanjem davčnega primeža povzročila, da se bodo podjetniki zares začeli bolj izmikati plačevanju davkov.

evropska država podobno ureditev, kot jo imamo mi. V Slovenski demokratski stranki pa seveda menimo, da se vračamo nazaj med balkanske države s temi togimi in strogimi prijemi. Spoštovani državljani, glejte, jaz mislim, da tale košček potiskanega papirja, ki mu seveda rečemo račun, ne bo rešil državnih financ, Seveda tudi verjamem, da če ga nimate, s temi 40 evri ne morete doprinesti. V Poslanski skupini SDS iz navedenih razlogov predloga zakona o davčnem potrjevanju računov ne bomo podprli.

Ta zgodba s to zakonodajo je primer prakse ali pa različnosti politik v dojemanju tega, kaj vitka država je, kaj vitka država ni v odnosu do birokracije, ali pa zgodba o korenčku in palici na drugi strani. Potem ko so ljudje, tako kupci kot slovensko gospodarstvo, trgovci, dobili v bistvu korenček, dobivajo sedaj palico oziroma nezaupanje, hkrati pa res dajemo sporočilo javnosti, da ljudem in gospodarstvu ne zaupamo. Omenjena je bila siva ekonomija in sprejetje te zakonodaje zaradi tega, ker je bila v zadnjem letu v porastu siva ekonomija, ker se ni izdajalo računov zaradi tega, ker ni bilo obveznosti izročitve računa kupcu. Ampak ob vsem tem jaz nisem zasledil v stališčih v preteklosti, ko se je ta zakon pripravljal in obravnaval na parlamentarnih telesih, enega argumenta, koliko, v odstotkih, je bila siva ekonomija v zadnjem obdobju v porastu. Zdaj en davčni strokovnjak je rekel, da je februarja lanskega leta bilo izdanih računov preko davčnih blagajn za 60 milijonov evrov, avgusta 2022 pa za 83 milijonov evrov. Torej ni res, da je bila siva ekonomija zaradi neobveznosti izročitve računa v porastu, ampak gre tukaj v bistvu za to, da res delamo nekaj, kar jeneargumentirano, za kar ni nobene osnove, da bi potemtakem pobrali več davkov, da bi lahko financirali šolstvo, socialo, zdravstvo in tako naprej. Na ta način bomo pobrali enako davkov, če bomo ljudi samo privijali za vrat. Še ena pomembnost, ki se tukaj kaže, je argumentacija. Večkrat je bilo rečeno tudi danes tukaj za tem govorniškim pultom, da ni bilo potrebno izdajati računov – to ne drži. Izdaja računov je obvezna. Neobvezno je bilo izročanje računov po obstoječi, še danes veljavni zakonodaji. In tukaj ne smemo zavajati javnosti, kaj je bilo v preteklosti in kaj in kaj bo v bodoče. Pomembna stvar, ki jo s tega vidika velja nasloviti, pa je tudi ta, na kakšen način bomo mi prišli do vitke države, na kakšen način lahko poberemo več davkov. Na takšen način, da bomo ljudem zaupali. Zdaj pa se ponovno uvaja tudi izdajanje globe kupcu. izdajanje globe kupcu. In če to piše v zakonodaji, bo pač prišlo do izdajanja globe kupcu, ki pač skozi bencinsko črpalko ne prinese računa, ki ga potem vrže zadaj za vrati bencinske črpalke v prvi koš za smeti, ki ga vidi. No, hvala lepa tistemu, ki bo že v sami bencinski črpalki ali pa v trgovini po nakupu pred izhodom, pred vrati odvrgel iz svoje denarnice račun v koš za smeti, lahko dva metra pred izhodom iz nakupovalnega centra. Jaz mislim, da je treba ljudem zaupati, da je treba zaupati trgovcem, ki pač prodajajo storitve, da se bodo držali vseh pravil in zakonodaje, ki velja. Kajti ni niti enega argumenta o tem, da se je siva ekonomija v zadnjem letu povečala zaradi te ureditve, ko je bila izročitev računov neobvezna. Glasujemo za to, da bomo v tej državi imeli manj birokratskih ovir in da bomo imeli vitkejšo državo. Zaradi tega bomo v Novi Sloveniji temu zakonu nasprotovali izključno iz tega razloga. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov bomo opravili jutri v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade dr. Emiliji Stojmenovi Duh, ministrici za digitalno preobrazbo. Izvolite. DR.

Spoštovani predsedujoči, spoštovani poslanke in poslanci, cenjeni vsi navzoči! Predlog novele Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki je danes pred vami, je odgovor na številne pomisleke strokovne in tudi zainteresirane javnosti, vključno z Zagovornikom načela enakosti in Varuhom človekovih pravic, ki opozarjajo na diskriminatornost veljavnega zakona, ki je bil sprejet pred letom dni. Sprejetje novele je nujno za ciljno usmerjeno izvajanje ukrepov za spodbujanje digitalne vključenosti, ki bodo dosegli tiste ranljive skupine prebivalstva, ki spodbudo s strani države na področju digitalne vključenosti dejansko najbolj potrebujejo. S predlogom zakona odpravljamo zgolj največje pomanjkljivosti veljavnega zakona. Po sprejetju novele pa bomo nemudoma pristopili k pripravi novega, konceptualno prenovljenega zakona. Dovolite mi, da vam na kratko predstavim bistvene vsebinske spremembe, ki jih prinaša predlog novele zakona v primerjavi z veljavnim zakonom. Uvodoma je treba izpostaviti spremenjen način določanja ciljnih skupin. Veljavni zakon določa zaokrožene ciljne skupine, ki predstavljajo posamezno skupino prebivalstva, ne upoštevajo pa specifičnih značilnosti posameznikov znotraj te skupine, česar rezultat je lahko nesmiselno oziroma napačno zastavljanje ukrepov. V skladu s predlogom novele zakona ciljne skupine ne bodo več določene vnaprej na ravni zakona, temveč v načinu spodbujanja digitalne vključenosti ob upoštevanju zakonsko določenih meril na podlagi predhodne analize o obstoju manj ugodnega položaja posamezne skupine na področju digitalne vključenosti. Na podlagi medsebojnega upoštevanja več meril bo možno bolj ciljno določiti ožjo skupino prebivalstva, kateri bodo ukrepi namenjeni. Ukrepi bodo tako ciljno usmerjeni, ažurni in tudi bolj učinkoviti. Način določanja ciljnih skupin bo hiter in učinkovit, saj bomo izhajali iz podatkov, s katerimi že razpolaga Statistični urad Republike Slovenije. Predlog novele zakona kot alternativo digitalnim bonom, ki so jih pridobili vsi pripadniki posameznih ciljnih skupin, brez upoštevanja njihovega socialnega položaja, vzpostavlja mehanizem za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme, preko katerega si bodo ranljive skupine prebivalstva lahko izposodile računalniško opremo. V okviru mehanizma, ki se bo vzpostavil v okviru Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije se bo dodeljevala tudi amortizirana, vendar še zmeraj brezhibno delujoča računalniška oprema, ki je državni organi in organi lokalnih skupnosti ne potrebujejo več, s čimer se zasledujejo tudi cilji zelenega in digitalnega prehoda. Ob tem se zavedamo, da zgolj izposoja računalniške opreme sama po sebi še ni zadosten ukrep za dvig digitalnih kompetenc. Vsekakor bomo vzporedno še naprej aktivno delovali tudi na področju digitalnega opismenjevanja, pri čemer računamo na komplementarni učinek ukrepov. Spoštovani poslanke in poslanci, dejstvo je, da tudi s popravki veljavnega zakona ni mogoče ustrezno nasloviti vseh pomislekov glede veljavnega zakona, zato bomo, kot je že bilo napovedano, nemudoma začeli s pripravo povsem novega zakona z vključenim širokim sodelovanjem strokovne in zainteresirane javnosti. Ne glede na navedeno pa sprejetje te novele v vmesnem času nujno potrebujemo za izvajanje ukrepov, s katerimi bomo lahko zagotovili, da v digitalni dobi noben prebivalec ali prebivalka Republike Slovenije ne bo zapostavljen oziroma izključen. Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo, zato predlagamo, da predlog novele zakona podprete. Hvala. Hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsedniku Teodorju Uraniču. Izvolite. TEODOR Spoštovani! Odbor je omenjeni predlog zakona obravnaval na 9. seji dne 7. marca 2023, na kateri je predstavnica predlagatelja podala uvodno dopolnilno obrazložitev ter predstavila bistvene rešitve predloga zakona. Mnenje so na seji predstavili tudi predstavniki Državnega sveta in zainteresirane javnosti. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je med drugim omenila, da bi bilo zaradi obširnosti ter vsebine predloga zakona namesto novele smiselno pripraviti nov zakon. Dejala je, da predlagane spremembe odpirajo vprašanja glede razmerij med ciljnimi skupinami, da se nekonsistentno posega v temeljno zasnovo veljavnega zakona ter ruši njegovo celovitost, medtem ko so predlagane rešitve, ki se nanašajo na pravico do izposoje računalniške opreme, oblikovane nejasno. Podrobneje je predstavila pripombe k 11. členu predloga zakona, saj bi bilo treba predlagano ureditev ponovno preučiti z vidika vsebine, izvedljivosti in umestitve. V razpravi so člani iz Poslanske skupine SDS dejali, da bo predlog zakona povzročil nepreglednost, in poudarili, da je potreben sprememb ter da bi moral predlagatelj namesto novele pripraviti nov zakon. Dotaknili so se mnenja Zakonodajno-pravne službe in Komisije Državnega sveta ter menili, da mora predlog zakona omogočiti, da sredstva sledijo cilju večje opismenosti. Predvsem so se zanimali o razlogih za odpravo analize digitalne vključenosti in o načinu izvajanja mehanizma izposoje računalniške opreme v praksi. Poslanec iz Poslanske skupine SD je dejal, da je prioriteta predloga zakona odprava diskriminatornosti. Izrazil je pričakovanje, da bo čim prej pripravljen načrt digitalne vključenosti ter nov zakon, ki bo naslovil še druge pomanjkljivosti. Poslanka iz Poslanske skupine NSi je izpostavila odsotnost analize, ki bi izkazala, da je veljavna ureditev slaba. Ker predlog zakona ne sledi temeljnemu cilju veljavne ureditve in bo uvedel še dodatno zmedo v praksi, je dejala, da bo treba pri pripravi novega zakona vključiti strokovnjake. Poslanki iz Poslanske skupine Svoboda sta se dotaknili upravičencev do izposoje računalniške opreme, dejali, da se izboljšuje trenutna ureditev, poudarili zaznano nezadovoljstvo v družbi pri izvajanju trenutne ureditve, izpostavili, da je osnovni cilj predloga zakona odprava diskriminatornega stanja, ter povedali, da pričakuje ta nov zakon, ki bo celovito uredil obravnavano področje. Med razpravo je predstavnica predlagatelja podala dodatna pojasnila ter odgovorila na zastavljena vprašanja. V nadaljevanju odbor ni sprejel sklepa, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo, je pa sprejel amandmaje poslanskih skupin Svoboda,

SUKIČ (PS Levica): Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav! Naj začnem z bistvenim. Novela Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti prinaša posebni računalniški sklad, ohranja pa digitalne bone, ki bodo tokrat namenjeni le socialno ogroženim, torej tistim, ki si res ne morejo privoščiti potrebne računalniške opreme. Spomnimo, digitalni boni, ki so jih za nakup računalniške opreme lahko izkoristili učenci zadnje triade, dijaki in študenti, vsaj v teoriji pa naj bi jih lahko tudi starejši od 55 let, so bili popoln fiasko bivšega ministra za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča. Namesto večje digitalne vključenosti tistih, ki si računalniško opremo težko privoščijo, je zakon, ki je bone uvedel, prinesel večmilijonski dobiček ponudnikom brezžičnih slušalk in povzročil veliko nezadovoljstva med starejšimi. Ti bi bone lahko izkoristili le, če bi prej opravili tečaj za večjo digitalno pismenost, vendar prejšnja vlada na teh tečajih ni zagotovila zadosti mest. Poleg nesmotrne porabe javnih sredstev in dolgih vrst starejših, ki so čakali, da bi se prijavili na tisto bore malo zagotovljenih tečajev, je tržni inšpektorat opozarjal, da na spletu opaža primere prodaje opreme, kupljene z boni. Hkrati sta na diskriminatornost zakona do starejših začela opozarjati Zagovornik načela enakosti in Varuh človekovih pravic. V tokratni noveli je predvideno, da bo vrednost digitalnega bona malenkost višja, da si bo lahko posameznik privoščil vsaj en kos osnovne opreme, saj trenutna višina sredstev tega ni omogočala. Med osrednjimi novostmi, ki jih prinaša novela zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, je ustanovitev računalniškega sklada, ki bo omogočal izposojo računalniške opreme socialno šibkejšim, otrokom s posebnimi potrebami, invalidom in upokojencem. Naj še enkrat jasno podčrtam, upravičenci do izposoje opreme ne bodo vsi starejši od 55 let, pač pa upokojenci, ki prejemajo minimalno pokojnino. Računalniški sklad bo deloval pod okriljem Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije v okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V proračunu so že predvidena sredstva za nakup nove opreme, ki bo na voljo za izposojo, nekaj opreme pa bo prispevala javna uprava, ki vsako leto odpiše ogromno kosov še uporabne opreme. Namesto da bo le ta šla na dražbo ali v uničenje, saj jo bo ustrezno očistilo, servisiralo in jo potem dalo v računalniški sklad. Vladna služba bo objavila razpis, na podlagi katerega bo objavljen seznam, in tisti, ki se bodo prvi prijavili, si bodo tudi prvi opremo lahko izposodili. Izziv pri tem bo pomagati manj računalniško spretnim upravičencem in tistim iz bolj odročnih krajev. Ministrstvo pri tem računa na pomoč organizacij, kot je recimo Zveza društev upokojencev Slovenije, pogovarjali so se tudi z gasilci in tako naprej. Eden ključnih ciljev je tudi omogočanje internetne povezave za vse starejše in opolnomočenje starejših, da se lahko znajdejo v današnjem svetu, da znajo uporabljati elektronsko pošto, da se znajo naročiti pri zdravniku, da uporabljajo aplikacije, kot so zVEM, mobilna banka, e-uprava. Ker ta novela bistveno izboljšuje slab zakon prejšnje vlade, jo bomo v Poslanski skupini Levica enotno podprli. Hvala lepa. Hvala. Gospa Tereza Novak bo predstavila stališče Poslanske skupine Svoboda. Izvoli. Hvala. Spoštovani! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti je posledica sprejetja Zakona o spodbujanju digitalno vključene prejšnje vlade, ki je bila 28. 2. 2022 sprejeta po nujnem postopku, veljati pa je začela 12. 3. 2022. Predlog zakona prinaša nujne spremembe veljavnega zakona, ki so potrebne zaradi odprave določb iz osnovnega zakona, ki ustvarjajo diskriminatorno stanje. Spremenjen je način določanja ciljnih skupin, veljaven predlog namreč ne ločuje med upravičenci, ki nimajo digitalnih kompetenc, imajo zgolj osnovne ali imajo naprednejše kompetence. Spremenjen bo način določanja ciljnih skupin, ki bodo upravičeni do ukrepov, v zakonu bodo določeni zgolj kriteriji, na podlagi katerih se bodo določile ciljne skupine, kot so starost, spol, izobrazba, status aktivnosti, stopnja urbanizacije, področja začasnega ali stalnega bivališča in višine dohodka. Predlog zakona odpravlja obvezno pripravo analize digitalne vključenosti, kot je predvidena v veljavnem zakonu, saj ta v praksi ni izvedljiva. Pri pripravi načrta spodbujanja digitalne vključenosti se bo namesto analize upoštevalo veljavne evropske in nacionalne strateške dokumente ter aktualne statistične podatke. Med ukrepe za spodbujanje spadajo subvencije za dvig digitalnih kompetenc, ki jih sicer določa že veljavni zakon, predlog novele pa predvideva širšo opredelitev področij izobraževalnih vsebin. Predlog širi nabor upravičencev, ki lahko kandidirajo za subvencije za nakup računalniške opreme, in sicer z javnimi zavodi za izobraževanje odraslih, socialnimi podjetji in izvajalci socialno varstvenih programov. V okviru nevladnih organizacij so v primerjavi z veljavnim zakonom dodane tudi NVO, ki delujejo na področju otrok s posebnimi potrebami. Predlog ne predvideva več omejitve vrednosti digitalnega bona, pri določanju vrednosti se upoštevajo višina razpoložljivih sredstev, predvideno število upravičencev in vrednost računalniške opreme ali ocena izobraževalnih programov, za nakup za nakup katere je mogoče bon vnovčiti. Tovrstna sprememba bo omogočila hitrejše in učinkovitejše dodeljevanje subvencij, s čimer se bo povečala tudi uspešnost doseganja ciljev kot tudi povečanje digitalne vključenosti. Bistvena novost je vzpostavitev računalniškega sklada, mehanizma, iz katerega si bodo upravičenci lahko brezplačno izposodili osnovno računalniško opremo. Računalniški sklad je mehanizem, ki bo zagotavljal dostop do računalniške opreme, upravičencem do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka ali izredne denarne socialne pomoči, upravičencem do otroškega dodatka do vključno šestega dohodkovnega razreda, upravičencem do državne štipendije, otrokom s posebnimi potrebami, osebam s statusom invalidnosti in upokojencem. Javni sklad bo za namene dodelitve računalniške opreme v izposojo objavil javne pozive za predložitev vlog. Sprejetje zakona je nujno za ciljno usmerjeno izvajanje ukrepov za spodbujanje digitalne vključenosti za tiste osebe, ki spodbudo najbolj potrebujejo. Predlog zakona, ki je pred nami, odpravlja največje pomanjkljivosti veljavne ureditve, obenem pa je ministrstvo že pristopilo k pripravi novega, konceptualno prenovljenega zakona. Kot bistveno vsebinsko spremembo velja izpostaviti spremenjen način določanja ciljnih skupin, ki za razliko s trenutno ureditvijo upošteva specifične značilnosti posameznikov znotraj ciljnih skupin. Ciljne skupine tako ne bodo več določene z zakonom, temveč z načrtom spodbujanja digitalne vključenosti, ki bo upošteval zakonska merila in analizo o obstoju manj ugodnega položaja posamezne skupine. Na ta način bodo ukrepi bolj ciljno usmerjeni, ažurni in učinkoviti. V Poslanski skupini Svoboda bomo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti podprli. Hvala. Mag. Branko Grims bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvoli. Dober dan, vsem lep pozdrav! Hvala za besedo. Zakon, ki je pred nami, ni dober zakon. Na to je opozorila pravna služba, ki je v zvezi z zakonom, ki posega v praktično celoten koncept in več kot polovico členov osnovnega zakona, opozorila tudi na 2. člen slovenske ustave in s tem v zvezi zapisala: »V okviru uvodnega dela mnenja je treba opozoriti, da temeljno načelo pravne države iz 2. člena Ustave določa, da morajo biti zakonske norme jasne in razumljive, tako da je mogoče nedvoumno ugotoviti njihovo vsebino in namen, da jih je mogoče izvajati, da ne omogočajo arbitrarnega ravnanja organov in da dovolj določno opredeljujejo pravni položaj subjektov, na katere se nanašajo, in s tem pravnim naslovljencem zagotovijo, da iz norme ugotovijo svoje pravice in obveznosti.« Če to prevedemo v navadno slovenščino – zakon je pravo sračje gnezdo in je očitno narejen samo s tistim, s čimer se edino ukvarja Golobova vlada že praktično leto dni, to je z uničevanjem vsega, kar je dobrega naredila vlada Janeza Janše, in seveda s kanaliziranjem stvari določenim skupinam, v glavnem nevladnikom, za druge, predvsem za starejše in ostale, po navadi zmanjka denarja. Tudi z velikim oglaševanjem, kako je treba pomagati najšibkejšim, se praviloma potem konča tako, da Slovenci plačajo, tujci pa kasirajo oziroma priseljenci pa kasirajo, praksa Golobove vlade takrat, ko stvari prevedemo v slovenščino. Zakon, ki je bil sprejet, o digitalni vključenosti je bil dober zakon. Imel je odlične rešitve, temelji na analizi, vse to se sedaj opušča. Opušča se celo temeljna analiza. S tem v zvezi smo sicer predlagali v Poslanski skupini SDS ustrezno rešitev, amandma, vendar glede na dogajanje na seji, ko smo to obravnavali na odboru, je verjetno vnaprej znano, kakšen bo izid glasovanja o tem členu. Ob tem se ponuja nekatere rešitve, ki so pravno sporne, ki so nejasne in ki lahko pri izvajanju povzročijo velike probleme. Da se tega zaveda tudi predlagateljica sama, je očitno, saj v isti sapi, ko je predlagala ta zakon, že napovedala, da bo itak predlagala izdelavo novega zakona, s katerim ga bo v celoti nadomestila. Kar seveda pomeni, da je predloženi zakon nepotreben in tudi nesmiseln. Gre za za še eno izgubljeno priložnost, za še en dokaz tistega, kar vsi Slovenke in Slovenci vsak dan že občutimo na svoji koži, in za to po 30 tisoč ljudi hkrati že demonstrira proti obstoječi vladi in opozarja na stiske, realne stiske življenja, v katerem živimo. Vsak dan vlade Roberta Goloba je izgubljen dan za Slovenijo. Hvala. Dr. Vida Čadonič Špelič bo predstavila stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvoli. Hvala za besedo. Dober dan vsem! Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti je bil sprejet 28. februarja lani in začel veljati 12. marca istega leta. pravni red Republike Slovenije je Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti prinesel celostno ureditev področja spodbujanja digitalne vključenosti prebivalstva, ki je s sprejetjem postala zakonska in ne le strateška naloga Republike Slovenije. Po dobrem letu dni pa imamo pred sabo novelo zakona, katere cilj je zmanjševanje digitalnega razkoraka prebivalstva Republike Slovenije pri zagotavljanju polnega družbenega udejstvovanja. V Novi Sloveniji seveda podpiramo boljšo digitalno pismenost in seveda večjo dostopnost do opreme, ki bo izboljšala digitalno pismenost državljanov, zatorej podpiramo izvajanje zakona, ki je bil sprejet pred dobrim letom dni. V Novi Sloveniji smo začudeni, da prihajate pred nas z nekim začasnim zakonom, za katerega pravzaprav niti ne vemo, na osnovi katere analize trdite, da je dejansko slab in ga je treba tako na hitro popraviti. Začudenje je še večje, ker ste sami napovedali, da pripravljate nov celovit zakon o digitalni vključenosti, zato nam hitenje v resnici res ni razumljivo. Da ta novela zakona ne vzbuja zaupanja, kažejo seveda tudi mnenja Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, mnenje Državnega sveta in tudi mnenje nekaterih nevladnih organizacij s področja digitalizacije. Zakon ni dovolj jasen, ne opredeljuje dovolj ciljev, skrbi pa tudi, da bo nov način določanja ciljnih skupin potekal počasi in bo še dodatno zavlekel postopke javnih razpisov. V Novi Sloveniji menimo, da zakon vnaša več vprašanj kot ponuja odgovorov. Poraja se nam najprej vprašanje ekonomičnosti pri sposojanju in vračanju opreme, dostopnosti do te opreme, navsezadnje enakosti pred zakonom v določitvi skupin ali pa tudi administrativne ovire, odločbe, pritožbe na odločbe in tako naprej, ena sama administracija. Menimo, da z zagotavljanjem dostopa do računalniške opreme ne bomo dosegli hitrejšega cilja, to je izboljšanja digitalnega znanja, spretnosti in kompetenc. Dvomimo tudi, da bo Javni štipendijski razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije lahko učinkovito opravljal svoje poslanstvo. V Novi Sloveniji smo mnenja, da je odprava obvezne priprave analize digitalne vključenosti korak v napačno smer. Zaradi zgoraj navedenih pomislekov vam predlagamo, gospa ministrica, da pripravite, tako kot ste že rekli, nov celovit zakon, pri tem pritegnete k sodelovanju ljudi, ki so strokovnjaki, navsezadnje nekatere poznate iz Sveta za digitalizacijo prejšnje vlade. Če potrebujete seveda še dodatno organizacijsko in strokovno pomoč, jo res priskrbite priskrbite in pripravite celovit zakon. V Novi Sloveniji si upamo trditi, da boste s tem zakonom vnesli na področje digitalizacije zmedo. tega ne trdimo samo mi, ampak kot sem rekla, tudi stroka iz tega področja, pravna služba Državnega zbora in Državni svet. Zato vam še enkrat predlagamo v razmislek, da ta zakon umaknete in dejansko pripravite celovit zakon, o katerem smo že govorili na matičnem odboru, omenili pa ste ga tudi danes. Iz vsega povedanega seveda v Novi Sloveniji tega zakona ne bomo podprli. Pri pripravi novega, celovitega pa vam, gospa ministrica, želimo veliko sreče. Hvala lepa. Hvala. Mag. Bojana Muršič bo predstavila stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvoli. Hvala, podpredsednik, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, spoštovana ministrica! Marsikateri pridevnik je primeren za opis sodobne družbe, nedvoumno pa eden izmed njih popolnoma upravičeno tvori besedno zvezo digitalna družba. Vseeno pa to ne pomeni, da je bila slovenska družba univerzalno sposobna osvojiti prednosti digitalizacije in enakovredno zajeti vse državljanke in državljane. Ranljive družbene skupine so bile namreč zaradi različnih izzivov, izhajajočih iz dostopnosti, izvzete. Tukaj igra pomembno vlogo država, katere odgovornost je snovati politiko, ki bo premostila vrzeli med koristmi digitalizacije in dostopnosti za ranljive skupine. Socialni demokrati in slovenska družba pričakujemo solidarnost tudi v digitalizaciji, predvsem zato, ker je digitalna preobrazba postala instrumentalna pri uresničevanju temeljnih svoboščin. Prav tako si prizadevamo, da bi digitalizacijo v največji možni meri razširili tudi v okviru drugih svoboščin in javnih storitev. Vendar pred tem lahko razmišljamo o tem, najprej moramo tudi zagotoviti univerzalno digitalno preobrazbo. Ob želji po univerzalnosti se spomnimo na prvotni zakon o spodbujanju digitalne vključenosti. V mislih se nam namreč najprej zbudijo spomini po 150 evrih za osnovnošolce zadnje triade, dijake in študente, ki so jih veselo izkoristili za nakup brezžičnih slušalk. Prav tako se lahko spomnimo izobraževanj s področja digitalnih kompetenc za starejše od 55 let, ki v največji meri niso razširili digitalnih kompetenc oziroma dosegli želenega cilja. Pravzaprav so bila izobraževanja že v samem začetku predvidena le za peščico, o univerzalni digitalni vključenosti pa ni bilo ne duha ne sluha. Veseli nas, da je pred nami novela Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki si prizadeva za odpravljanje diskriminatornosti, ki so se pojavile ob izvedbi izhodiščnega oblike zakona. V koaliciji smo izvedli serijo temeljitih usklajevanj na temo zakona. Skupaj smo sklenili, da je bila prva prioriteta novelacije Zakona o digitalni vključenosti odprava diskriminatornosti. Poslanski skupini Socialnih demokratov se zavedamo, da ima novela zakona svoje pomanjkljivosti in ga obravnavamo v nepopolnih okoliščinah, nanje smo tudi vztrajno opozarjali, ker si želimo, da bi bile negativne anomalije v izvajanju tudi odpravljene. Še najbolj pa si želimo kvalitetne in univerzalne politike za vključevanje državljank in državljanov v digitalizacijo, predvsem tistih najranljivejših. In v tem tiči tudi podpora temu predlogu zakona. Imamo pa tudi dodaten razlog za podporo, ki je pomemben v luči prej omenjenih pomanjkljivosti v trenutnem predlogu zakona. S strani ministrice za digitalno preobrazbo smo prejeli osebno zagotovilo, da se bo ne glede na njih zakon izvajal pravično in celovito. Ministrica je poudarila, da bo osebno bdela nad izvajanjem predloga njenega resornega ministrstva in v celoti prevzela odgovornost za njegov uspeh. Idejna zasnova in vrednote, ki jih naslavlja ta predlog zakona, so v skladu z našimi pričakovanji do usmeritev Ministrstva za digitalno preobrazbo, vseeno pa bi radi poudarili, da mora biti noveliran Zakon o digitalni vključenosti zgolj začasna rešitev ravno zaradi njegovih pomanjkljivosti, na katere smo opozarjali tudi sami. Začasnost noveliranega zakona mora biti čim krajša, v tem smislu pa pričakujemo, da bo ministrstvo pripravilo nov predlog zakona čim prej, od Vlade pa pričakujemo čim hitrejšo pripravo načrta o digitalni vključenosti, ki je osnova za krepitev digitalne vključenosti državljank in državljanov. Spoštovana ministrica, tudi na tej postavki pričakujemo vaš osebni angažma, ki je nujen za solidarno digitalno preobrazbo slovenske družbe. Digitalna preobrazba je nujna družbena sprememba, ki jo moramo neizogibno tudi realizirati. Za to potrebujemo rešitve, ki so utemeljene na dokazih. Ministrica za digitalno preobrazbo je znanstvenica in akademičarka, ki se mora zavedati pomena empirične vrednosti zastavljenih tez, za vsako tezo pa stoji tudi obrazložitev o izvedljivosti, ki je utemeljena na raziskovalnih metodah. Poslanski skupini Socialnih demokratov pričakujemo, da bo te kvalitete prenesla tudi na izvajanje Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. Hvala lepa.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 Obveščam vas, da je Poslanska skupina Nova Slovenija vložila amandma k 16. členu, ki pa je bil vložen v nasprotju z drugim in petim odstavkom 135. člena v povezavi s 129. členom Poslovnika Državnega zbora, zato o njem ne bomo niti razpravljali niti odločali. V razpravo dajem 15. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? (Da.) Prosim za prijavo. Imamo pet prijavljenih, najprej dobi besedo gospa Anja Bah Žibert. Izvoli.

digitalno vključen, ne smeš imeti novih slušalk ali miške, tudi si ne smeš kupiti prenosnika, ker si varčeval, pa ti je še nekaj zmanjkalo, ker ko si dobil bone, bi te bone verjetno moral samo gledati. Skratka, res nenavadne razprave o tem, kako oponašate, da so si mladi kupili tudi slušalke, tudi različne miške in seveda tudi prenosnike in računalnike, če so seveda imeli denarja že od prej nekaj privarčevaneg, ali pa so jim pri tem pomagali starši. Absolutno je bil znesek dobronameren in učinkovit. Da pa pride do zlorab, lepo vas prosim, ali mislite, da v vašem predlogu zakona pa ne more priti do zlorab. Še več, vam bom tudi povedala kje. Grem zdaj od začetka. Najprej dejstvo, da na eni strani govorite, kako dober zakon je pred nami, na drugi strani pa vsi poudarjate, da je samo začasna rešitev in da je treba čim prej pripraviti sistemski in seveda učinkovitejši zakon. Ja, zdaj se pa zmenite. Če sprejemamo zakone samo, da jih sprejemamo, potem delamo predvsem državljankam in državljanom samo dodatno delo in neke nove obveze, medtem pa grejo stvari naprej. Zakaj analiza? Analiza je osnova za to, da vidimo, kje smo in tudi kam bomo šli. Zato nekako ne morem mimo tega, da imam pomislek oziroma verjamem, da je ta predlog zakona nastal predvsem zato, ker analize, ki bi morala biti narejena do tega marca, ni. Te analize ni in seveda je bilo potrebno spremeniti zakon. Seveda ste potem vključili, da je problem drugje, da je problem diskriminatornosti in tako naprej. Na drugi strani pa vaš predlog zakona prinaša ogromno nejasnosti, ustavne spornosti in tudi z nomotehničnega vidika ni pravilno, da je ta zakon danes na naših klopeh. Bom še enkrat poudarila. Zakonodajno-pravna služba je povedala, da ob eni tretjini nomotehničnih sprememb v predlogu zakona predlagajo nov zakon. Tukaj govorimo o polovici členov. O polovici členov. In seveda govorimo tudi o členih, ki so povsem na novo zastavljeni in so odmik, povsem odmik od dosedanjih rešitev. To je problem. Če bi bilo tu vse v redu pripravljeno, bi še človek razumel, vendar se poudarja, da zadeva ni sistemska v smislu, da bi ljudje lahko potem vedeli natančno, kaj in kako bo, ker je zadeva zelo nedorečena. Rekli ste, da bo kmalu pripravljen nov zakon. Kmalu – to je beseda, ki je pač v zraku. Čez eno leto, na koncu mandata? Jaz vam bom povedala, da čez eno leto zagotovo ne, kajti v tem zakonu imate rešitev, da bodo ciljne skupine določene v načrtu spodbujanja digitalne vključenosti, prvi načrt mora biti narejen do prvega marca 2024. 2024. Če ste dali to v zakon, potem predvidevate, da do takrat ne bo novega zakona. In leta tečejo, mi se pa odmikamo od digitalne vključenosti tistih, ki bi jo seveda najbolj potrebovali. Potem uvajate nek sistem, kdo bo prvi. To je tako kot tista igrica, kdo bo pritisnil prvi na gumb in pričakujete, da bodo prvi pritisnili na gumb tisti, ki so socialno ogroženi in seveda starejši. Se pravi, tisti, ki danes ne pozna nobene tehnike, je digitalno nevključen in bo zdaj seveda prvi pritisnil s prstom na tipko. Seveda to ni tako in to tako ne gre. Drugo je tudi, da delate neke vrstne rede, kdor prvi pride, prvi melje. Jaz ne vem, če je to pravi način, da bomo digitalno vključili tiste, ki so najbolj izključeni.

ali pa ga sploh ne uporabljajo, ker ga ne znajo, mislim, tudi tega niste navedli, na kakšen način se bodo lahko ljudje prijavljali za to pomoč, to je ključno. Če hočemo res, da bomo digitalno ozaveščali tiste, ki so danes najmanj vključeni, je treba pač sistem narediti tako, da bo primeren, da se bodo dejansko lahko vključili v ta sistem. Skratka, mi še vedno menimo, da bi bila ta analiza nujna tudi zato in tudi glede na to, da ste pač pripravili neke spremembe brez analiz, hkrati pa ste Državnemu svetu odgovorili, da analiza itak bo. če pa analiza bo, zakaj pa je ni? Če je kakšna zadeva pomanjkljiva, bi pa tisto popravili, saj bi lahko tisti člen zakona popravili. Ampak če bi bili resni, bi to naredili na začetku mandata, ko bi bilo dovolj časa, da analizo pripravite. Ampak vi ste tempirali tako, da pač te analize ne boste naredili. Omenili ste neko drugo analizo, ki jo boste naredili na nek drug način. Skratka, prvi podatki v zvezi s tem, ki se bodo pač uporabljali, te ciljne skupine, prvi načrt mora biti pa je narejen 1. marca, vmes bomo pa kar nekaj. Vmes bomo pa malo po domače. Ja, seveda, Glejte, to, da je ta zakon neprimeren, je povedala Zakonodajno-pravna služba, je povedala pristojna komisija Državnega sveta, je povedal cel Državni svet. Vsi so vam dali rdeč karton, ampak vi zamajate z glavo, normalno, ker pač veste, da lahko spravite čez ta državni zbor vse, kar si želite. Ampak veste, na koncu koncev so državljani tisti, ki so opeharjeni, in tisti, ki pač bi morda, če bi bilo danes že nekako upoštevano to, kar je bil prejšnji zakon, in seveda ne rečem, da ne bi bilo treba karkoli popraviti, absolutno, ampak mislim, da ne v takem obsegu, sploh ne na tak način, če dejansko gre za začasen zakon. Koalicijske stranke so vas opozarjale, to je tudi v magnetogramu vidno, da je to samo začasna rešitev in naj bo čim krajša. Mi pa že zdaj vemo, da se vsaj eno leto ne bo nič zgodilo. Jaz upam, čeprav verjetno zaman, da bi vendarle razmislili o tem našem amandmaju in da se upošteva analiza in da se tudi potem pripravijo spremembe in pa načini za opismenjevanje na ta način, ki bo res učinkovit. Brez podlage bomo pač težko. Danes kar na pamet govorimo, kako zelo je diskriminatoren ta zakon. Tega ne vemo, ne

kajti pokaži, kaj znaš, s pritiskanjem na prste, kdo bo prvi, zagotovo ni v interesu vključenosti vseh tistih, ki bi se morali vključiti. To se pač seveda naredi na drug način in se dejansko poskrbi, da bodo lahko prišli do opismenjevanja vsi, ki ga seveda potrebujejo. Hvala lepa.

Digitalizacija je vsekakor del, s katerim se soočamo v našem življenju, in si vedno bolj utira pot v vse družbene sfere, zato je pomembno, da smo ljudje v to digitalizacijo tudi vključeni. Na žalost pač nismo enakomerno, nekateri manj, nekateri bolj, in zato je tudi prav, da država poskrbi za tiste, ki se digitalno ne morejo vključiti zaradi določenih specifičnih lastnosti, torej bodisi kot invalidne osebe ali pač so socialni problem in tako naprej. Ta zakon je bil pripravljen, zdaj Vlada ugotavlja, da ta zakon ni v redu, seveda se s tem lahko tudi strinjamo. Mislim, da noben zakon do sedaj ni bil pripravljen perfektno in tudi v bodoče, po mojem, da se ne bi potem popravljal, dopolnjeval oziroma se ne bi potem sprejel nov zakon. Vendar, kar me najbolj moti, je pa dejansko dejstvo, da sedaj pripravljamo novelo zakona, ob tem pa govorimo, da bomo pa po tej noveli pa pripravili novi zakon. S tem se ne morem strinjati. Mislim, da bi lahko danes, glede na to, da že leto dni v vladi že govorili ali razpravljali o novem zakonu, mogoče tudi kakšen mesec kasneje, in bi v tem zakonu bile potem tiste konkretne rešitve, ki bodo pa res tiste

na to, bi bilo smiselno pripraviti novi zakon. Tudi navajajo, da nekonsistentno posega v temeljno zasnovo obstoječega zakona, ruši celovitost veljavnega zakona, predlagane rešitve, ki se nanašajo na pravico do izposoje računalniške opreme, pa so oblikovane nejasno, nesistematično in nepregledno. To torej ugotavlja Zakonodajno-pravna služba. Kar se tiče tega predloga izposoje opreme, tu pa imam še več pomislekov. Tu zdaj predlagate izvedbo ene službe, mislim, da bosta dve zaposleni osebi, ki bo potem objavila razpis. Potem se bodo tisti, ki si bodo hoteli to opremo izposoditi, na ta razpis prijavili. Potekal bo upravni postopek, kjer boste potem izdali odločbo, na to odločbo se boš lahko pritožil oziroma celo šel v upravni spor. In potem se bo ta oprema dala v presojo za minimalno dobo 6 mesecev z možnostjo podaljšanja. to je ena izmed rešitev, ki pa mislim, da ne bo rešila teh težav. To je lahko le zelo dober primer izposoje. Takšna izposoja je bila, ko je bila kovidna situacija v šolah, ko so otroci potrebovali za eno časovno obdobje, mogoče tudi kakšni inštituciji, da bo lahko opravila kakšen tečaj, potem opremo predala naprej in tako naprej. V tem primeru, ko pa si bo izposodil to opremo upokojenec, socialno šibka oseba, torej oseba, ki ni digitalno pismena ali pa manj digitalno pismena, bomo to osebo sicer digitalno na nek način obuli, čez 6 mesecev pa bo ta oseba digitalno bosa, ker bo morala to opremo vrniti. In še naprej, že časovnica, kako bo to potekalo, ne bo prinesla tega cilja po hitrejšem doseganju cilja, te digitalne pismenosti. Že sam postopek razpisa bo trajal neko obdobje, potem razpisno obdobje, da boste rešili vse odločbe, da bo to potem vse urejeno, bo kar nekaj mesecev,

upravičencev bo lahko več in seveda imamo potem seznam, kdo so te skupine. Prvi so prejemniki socialne pomoči, potem druga skupina so otroci s posebnimi potrebami, tretja so potem invalidi in četrta so

In tudi pri upokojencih ali pa tudi pri socialni pomoči je tudi tako, upokojenec s 400 evrov pokojnine ali pa tisti s tisoč 500 tudi ni enakovreden znotraj te skupine. Vsekakor torej menim, da ta rešitev ne bo prinesla vsega tega, kar se tu predlaga, torej predvsem časovnico in nenazadnje tudi vseh tudi vseh ostalih zadev, kar se tiče teh zadev. Zato torej vsekakor predlagam, da se vseeno premisli o ustreznosti te novelacije, sam pa te novelacije ne bom podprl. Hvala.

ki pravi, da z amandmajem predlagamo, da pristojni organ pri določitvi ciljnih skupin do sprejetja prvega načrta spodbujanja digitalne vključenosti iz 11. člena tega zakona upošteva tudi ugotovitve iz prve analize digitalne vključenosti, ki bi jo moral pristojni organ izvesti do 31. marca letošnjega leta. Jaz bom ta amandma seveda podprl. Absolutno pa bom nasprotoval zakonu, ki pravzaprav ni novela zakona, ampak v resnici izgublja besedo digitalna, izgublja beseda vključenost, pa bom obrazložil zakaj. Spoštovana ministrica, vaša vlada je v zadnjih dveh, treh mesecih znana po analizah. Sestanete se na koalicijskem vrhu na Brdu, kjer pet ur razpravljate o analizah, ki so javno dostopne vsem državljanom in državljankam, vsem. Analize, ki pa je res ni, ki pa ni dostopna državljanom in državljankam, ki ni dostopna organom, ki bi jo potrebovali, te analize o digitalne vključenosti pa res ni. In predlagam koalicijski vrh, da opravite to analizo. To bo malo trši oreh kot analiza zdravstva, analiza pokojninskega sistema, analiza davkov, ki pravzaprav niti niso analize, ampak so v resnici nabirka statističnih podatkov. Vi pa zdaj s to novelo zakona, kot sem rekel, to ni novela, to je pravzaprav kenslanje dobrega zakona, ki je sicer imel svoje pomanjkljivosti, ne glede na vse, lahko smo samokritični tudi do prejšnje vlade, ki je ta zakon sprejela, in ga je potem tudi Državni zbor brez glasu proti sprejel. Ampak, spoštovana ministrica, vi črtate 10. člen, ki je pravzaprav podlaga, da se lahko v Sloveniji digitalno preobrazimo. Kajti brez analize, samo z načrtom ne bomo naredili ničesar. Hkrati pa tukaj pišete v obrazložitvi členov, da ta analiza ni izvedljiva v praksi zaradi več razlogov, in omenjate statistične podatke, ki se ne vodijo na ravni celotnega prebivalstva. Ali res? Surs se mi zdi, da vodi podatke na ravni celotnega prebivalstva. Metodologija za merjenje digitalne vključenosti še ni razvita. Se strinjam, ampak prav ta analiza bi jo razvila. Kajti v prejšnjem zakonu oziroma o zakonu, ki ga vi črtate, piše, pa bom prebral ta 10. člen: »(1) Pristojni organ vsaki dve leti izvede analizo digitalne vključenosti in jo objavi na svoji spletni strani. Analiza digitalne vključenosti omogoča vpogled v raven digitalne vključenosti celotnega prebivalstva in razvitosti digitalnih kompetenc. Analiza digitalne vključenosti se izvaja s primerljivimi metodologijami mednarodno priznanih kazalnikov (na primer ustrezni Zakonodajalec vam je že opisal, kakšno metodologijo se mora uporabiti, da bo tudi nacionalni organ, je to Ministrstvo za digitalno preobrazbo, je to Vlada, je to SURS, lahko črpal podatke in potem preoblikoval digitalno digitalno vključenost oziroma jo krepil. Vi pa to črtate. In pravzaprav sami s seboj pridete v nasprotje, kajti v intervju en mesec nazaj ste za Siol.net dejali in citiram: »Če pogledamo indeks digitalnega gospodarstva in družbe DESI, bomo ugotovili, da je Slovenija na 11. mestu in tako nad evropskim povprečjem. Je pa to precej splošni indeks in če želimo imeti boljšo sliko je treba pogledati posamezna področja, ki jih indeks meri.« In eno področje od štirih je človeški kapital. In pravzaprav bi s to analizo izmerili ta človeški kapital. Kako pa je definiran človeški kapital na področju digitalne vključenosti oziroma preobrazbe, pa navajam poročilo DESI Človeški kapital ter digitalna znanja in spretnosti v digitalnem gospodarstvu in družbi. In kaj pravi? »Evropska komisija spremlja spletne uporabniške spretnosti ter napredna znanja in spretnosti ter razvoj po vsej Evropski uniji, da bi zagotovila, da bodo ljudje opremljeni za digitalno desetletje.« DESI indeks pravzaprav da vse podlage, kako se lotiti analize, kako jo izvesti, vendar praksa te vlade in vašega vodstva je izgleda takšna, da se raje dela piar akcije, kako bomo preganjali sovražni govor. Vaše ministrstvo sodeluje tudi v strateškem svetu za preganjanje sovražnega govora, kjer bo pač gospa Nika Kovač narekovala tempo, kaj je sovražni govor in kaj ne. To pa je vaša vaša politika, ki je jaz res ne morem podpreti. Tukaj ne gre kritika piscem zakonov, kajti vidi se, da je bila usmeritev vaša. In žal mi je, spoštovana ministrica, prej ste še iz opozicije, ko ste bila predstavnica ene druge stranke, kričali, kako je vse narobe s tem zakonom, hkrati pa zdaj vidimo po vašem zapisanem zakonu, da pravzaprav niti ne poznate osnov DESI, niti ne poznate osnov, kaj je digitalna vključenost. Na žalost. Veste, da sem jaz bil prvi podpornik, ki sem tudi javno povedal, da podpiram ustanovitev Ministrstva za digitalno preobrazbo, kajti to ministrstvo potrebujemo, vendar potrebujemo ministrstvo, ki je kompetentno, ki daje tudi javnosti en znak, da se zaveda, zakaj tukaj gre, in da pripravlja zakonodajo, ki bo skladna tudi z namenom tega ministrstva, to pa je spodbujati digitalno vključenost državljanov in državljank in predvsem starejših. Pa bi se morda še navezal na kolegico iz Socialnih demokratov. Res je, prejšnje leto ni bilo izvedeno oziroma nekaj jih je bilo, meni se zdi, da se je govorilo o številki 11 starostnikov, ki so bili upravičeni do digitalnega bona, ampak res je tudi, da je bila priprava za leto 2022, da bo vsaj 5 tisoč starostnikov dobilo nekakšen tečaj, torej teh deset in več ur, in potem tudi digitalni bon. Potem pa vemo, kaj se je zgodilo sredi poletja in sredi jeseni, 10 ali 11 ljudi je nekako osvojilo ta znanja. Zdaj smo morda lahko tudi samokritični, morda prejšnji minister ni postavil pravih temeljev, vendar ste vi imeli prej vse rešitve, vse ste vedeli, kako je treba popraviti, in vas sprašujem zdaj, zakaj tega niste popravili takoj 1. junija, ko ste prevzeli pozicijo, najprej na vladni službi, potem pa tudi na ministrstvu. Zdaj pa samo še zato, da javnost ve, kako je potekala časovnica v prejšnji vladi, torej v Janševi vladi, pa kako poteka v zdajšnji Golobovi vladi. Služba za digitalno preobrazbo je bila uradno ustanovljena z odlokom in je začela delovati 1. avgusta 2021, Zakon Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti je v javno obravnavo poslala konec decembra, mislim, da je bil 25. ali pa 24. december, in je dala en mesec za splošno razpravo preko portala eDemokracija,

Ko pa je prišla nova vlada, nova ministrica, je trajalo od 1. junija do februarja, pa preštejemo, koliko mesecev je to, 8 mesecev, torej dvakrat več, da ste pripravili novelo, ki pravzaprav ni novela, ampak pravzaprav je signal, da bo zdaj ta vlada delala piar, da bo ta vlada preganjala sovražni govor in hkrati, da bo zrihtala dve službi oziroma dve delovni mesti za izposojo računalniške opreme. Pravzaprav je to ena taka krasna slika te vlade, ki se ukvarja pravzaprav sama s sabo in ne dela dobro za prebivalce in prebivalke Republike Slovenije. Bom pa pohvalil na koncu, kljub vsemu bom zaključil z eno pohvalo, da se mi zdi sistem določitve ciljnih skupin nekako primeren. Tukaj imate morda prav, da je bil prejšnji zakon tukaj pomanjkljiv. In to je edina stvar, ki jo lahko pozdravim v tem zakonu, ki pravzaprav ni zakon, ampak je je kar nekaj. Kot sem dejal, amandma bom podprl, torej naš amandma, ki nekako vsaj mehko to analizo vrača v zakon, seveda pa zakonu v popolnosti nasprotujem. Želim pa, spoštovana ministrica, da boste v prihodnje, ko boste pripravili nov zakon, upoštevali tudi vidne predstavnike slovenskega gospodarstva in digitalizacije, nenazadnje je tudi eden izmed primerov gospod Igor Zorko, ki je med top pet gospodarstvenikov po po klasifikaciji Gospodarske zbornice Slovenije. Vaše podpore on, žal izgleda, nima. Hvala lepa.

V Novi Sloveniji – krščanskih demokratih se zavzemamo, da Slovenija postane soustvarjalec globalnih trendov na področju visoke tehnologije, industrije 5.0, inovacij in digitalne družbene preobrazbe. Na ta način bomo povečali produktivnost, zagotovili višji življenjski standard in večjo socialno vključenost vseh skupin Iz tega razloga smo tudi bili eni izmed glavnih protagonistov in spodbudnikov tega, da je v 14. vladi začel svoj mandat tudi minister za digitalno preobrazbo. Ta ni izgubljal časa in je te cilje, ki jih imamo v programu NSi, začel nemudoma s svojo mlado, lahko rečemo svežo skupino in ekipo spravljati iz papirja, iz teorije v prakso. In lahko vam rečem, da sem skupaj z njim kar nekaj podjetij, institucij, raziskovalnih in izobraževalnih institucij, šol obiskal ali pa spremljal njegovo delo in delo njegove ekipe in odzivi so bili, ne boste verjeli, odlični, zelo dobri, z velikimi pohvalami in z veliko idejami, kaj morda še narediti, da bi lahko bilo njihovo delo in efekti njihovega dela še boljši. Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti je bil eden izmed rezultatov, je imel številne implikacije v praksi.

ne samo omogočal nakup računalniške opreme, kot mu številni očitate, ampak za tiste, ki imajo najtežji dostop do digitalnih kompetenc ali pa morda po statističnih podatkih najnižje digitalne kompetence, to so starejši 65 in več, tem je kot pogoj za nakup računalniške opreme z digitalnim vavčerjem določil še izvedbo ali pa prisotnost na tečaju za dvig digitalnih kompetenc. In mislim, da glede na to, kar sem slišal, so ravno ti očitki koalicije bili že v prvotnem zakonu pravzaprav vsebovani in upoštevani. Kar se tiče novele. Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora pravi ne. Skoraj polovica členov obstoječega zakona se spreminja. V tem primeru je predviden drug postopek, nov zakon, in to zaradi preglednosti in, če hočete, zaradi načela pravne države. Državni svet pravi ne. Državni svet, ki redkokdaj, tisti, ki spremljate odzive Državnega sveta pa njegovih komisij na zakonodajo, ki jo obravnavamo, Državni svet na na izčrpnem mnenju na petih straneh pravi ne. Zakona ne podpirajo. Veliko nejasnosti, nekonsistentnosti izpostavljajo v svojem mnenju. In tu lahko rečem, da se v Novi Sloveniji – krščanskih demokratih lahko samo pridružimo tema dvema stališčema, ki nista osamljeni. Če bi želeli izboljšati obstoječi zakon, bi se dalo to narediti drugače, bolj preprosto, v smislu iskanja in spodbujanja izvajalcev tečajev za dvig digitalnih kompetenc za tiste, ki digitalnih kompetenc nimajo, in še vedno bi bil namen zakona, vsaj mi v Novi Sloveniji ga tako razumemo, dvig digitalnih kompetenc. Zdaj je na papirju to še vedno cilj, ampak v resnici, ko sem pregledal določbe tega zakona in mnenja teh prej omenjenih institucij, lahko rečem, da je postal namen tega zakona na nek način socialni korektiv na področju dostopa do računalniške opreme. Vse lepo in prav, ni narobe, da se poskuša omogočiti dostop do računalniške opreme socialno prikrajšanim, ni narobe, nikakor pa to ne spada v Zakon o digitalni vključenosti, ki ima namen dvigniti digitalne kompetence. Pa se bom še malo osredotočil na ta predviden način izposoje odpisane računalniške opreme. Sam sem na takrat javnem Skladu za razvoj kadrov in štipendije delal v letih 2010, 2011 in 2012. Lahko si mislim, da se je v desetih letih na skladu marsikaj spremenilo, ampak povem vam, sklad je namenjen za vse kaj drugega kot za to, da bo postal na nek način knjižnica za odpisano računalniško opremo. Sklad nima izpostav po vsej Sloveniji. Slovenija ni, lahko rečemo, ozemeljsko ogromna država, ampak

hodil v Ljubljano to sposojat po celem postopku prijave, preverjanja izpolnjevanja kriterijev in tako naprej? Sklad bo imel dodatne stroške, saj je to napisano noter, pri vzpostavljanju sistema skladiščenja, obnove, čiščenja, pregleda, izposoje te računalniške opreme. Sam bi, pa nisem strokovnjak, recimo, če bi že obstajala večja količina take opreme, pomislil raje o donaciji institucijam, ki to že delajo, ali pa da se posluži neke mreže, ki to že izvaja, ki že ima izkušnje z indeksiranjem, skladiščenjem in potem izposojo različnih stvari. meni pride na misel mreža knjižnic, ki je res dostopna, blizu vsakemu uporabniku in tako naprej, ne pa sklad za štipendije. Sam menim, da bi se ministrica z ekipo morala usmeriti bolj v spodbujanje izobraževalnih institucij, ampak tu imam v mislih vseživljenjsko izobraževanje, ne samo osnovnih, srednjih šol, ampak tudi univerzo za tretje življenjsko obdobje in vseh ostalih, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih, in pa tudi tistih, ki so že v jeseni svojega življenja, da dvignemo digitalne kompetence. Predvsem mladim v osnovnih in srednjih šolah pa da pomagamo, da se v uradne uradne kurikule in pa obšolske dejavnosti vključi poučevanje programiranja, robotike in dvig drugih digitalnih veščin. Samo tako bomo lahko dobili, lahko rečem, iskalce zaposlitve, ko bodo vstopali na trg dela. In še nekaj, no, tu pa je omenjeni sklad zelo močan, ima veliko izkušnje in izjemno, izjemno strokovno dela z zaposlenimi in pa z delodajalci, te veščine bi morali, spoštovana ministrica, z ekipo poskušati tudi zelo dobro, z roko v roki s skladom, za kar je usposobljen, dvigati tudi pri zaposlenih. Trenutno se cela Evropa s tem ukvarja, kako dodati veščine, kako dvigniti veščine zaposlenim v podjetjih, skupaj s podjetji, zaradi spreminjanja delovnih mest, ne toliko izginjanja, ampak spremembe, zaradi uvajanja digitalizacije na vseh nivojih. Ministrstvo za digitalno preobrazbo naj skrbi za dvig digitalnih kompetenc, za socialno vključenost in socialne zadeve pa naj, po mojem mnenju in po mnenju Poslanske skupine Nove Slovenije, skrbi ministrstvo, ki je pristojno za socialne zadeve. Podprli bomo ta amandma in glasovali bomo proti zakonu. Pa še nekaj, preden zaključim, podpredsednik je korektno citiral službe Državnega zbora, ki niso sprejele amandmaja Nove Slovenije. Ampak naj povem, da bom tudi v imenu poslanske skupine protestiral pri vodstvu Državnega zbora, ker obstajajo dvojna merila. Dvojna merila o tem, kakšni amandmaji so sprejeti in upoštevani. Koalicijski amandmaji so lahko popolnoma stran od, ne pri tem zakonu, lahko pri kakšnem drugem, popolnoma stran od obravnavane teme zakona. Lahko spreminjajo določbe drugih zakonov, ki nimajo nobene veze z obravnavami in zakoni, pa so sprejeti in upoštevani in se o njih odloča. Naš amandma, ki je bil dobronameren, ki je želel samo podaljšati in omogočiti javno razpravo zainteresiranim nevladnim organizacijam in drugim zainteresiranim organizacijam, je bil pa označen, da ni veljaven in ni bil sprejet. To je slaba praksa, kolegice in kolegi. To je slabo za demokracijo v Sloveniji.

kdo je upravičen oziroma na skupine, ki so upravičene do opreme, potem pa se malo bolj nanaša spet na izposojo opreme, zelo malo pa govori, kaj je digitalna vključenost, oziroma pojasni tudi te pojme, kaj je digitalna oprema oziroma kaj nas vključuje dejansko v digitalno vključenost.

digitalno opremo. Zelo malo se govori o omrežjih, tako mobilnih kot fiksnih omrežjih. V V določenih predelih naše Slovenije, recimo, ne moremo govoriti, da smo lahko digitalno vključeni oziroma da lahko uporabljamo različne digitalne opreme.

zelo dobro bi bilo tudi, da takšna analiza pride oziroma da je narejena, da mogoče tudi lokalne skupnosti vedo o svojih državljankah ali pa občankah in občanih, da dobijo neko sliko o njihovih domačinih domačinih oziroma občankah in občanih, kakšno digitalno pismenost imajo in na kakšen način bo lahko tudi potem v nadaljevanju digitalno vključevanje uspešno ali manj uspešno.

Imamo tri prijavljene. Najprej dobi besedo mag. Branko Grims. Izvoli. Hvala še enkrat za besedo. Rešitve, ki so bile v osnovnem zakonu, so bile dobre, ustrezno zastavljene in utemeljene na analizi. Zato ker pravite, da se vam zdi, da nekatere stvari ne bi bile ustrezno rešene, ste šli na tisto načelo, da se vrže skozi okno umazano vodo pa še otroka zraven. To, kar predlagate kot tisti najbolj zveličaven del vašega zakona, to silno izposojanje po določenem mehanizmu, ki v praksi ne bo delovalo, je seveda nerealno. To jaz upam, da se vsi zavedate, tisti, ki ste to predlagali, in tisti, ki to zagovarjate. Kaj je pravzaprav namen tega zakona, razen tega, da se še nekaj dobrega, kar je bilo s strani vlade Janeza Janše narejeno, uniči, uniči, meni pravzaprav ni jasno, ko berem ta zakon. Ta stvar je nerealna, je pravno slabo napisana in je tudi očitno v enem delu lahko celo protiustavna, na kar vas je opozorila tudi pravna služba Državnega zbora. Pa kljub temu vztrajate in se pač na ta način želite znebiti odgovornosti za to, kar počnete. V praksi bo seveda ravno obratno. Izgovarjati se vedno znova na prejšnje, to ne gre več. Eno leto ste na oblasti, čas bi bil, da stvari začnete ustrezno izvajati in za to seveda tudi prevzamete polno odgovornost. Ker na ta način, kot vi to peljete, ta država ne bo več šla nikamor. Z nerealnimi rešitvami, ki jih ponujate, boste pač samo zapolnili nek čas. Pravite, da je to sicer začasna rešitev. Ampak saj veste, kaj je rekel v politiki so najbolj trajne začasne rešitve, in na ta način Slovenija izgublja priložnosti, izgublja vse tiste razvojne možnosti, ki jih je imela, izgublja dobro zastavljen razvojni zalet, ki ga je imela in ga pridobila v času prejšnje vlade, in Slovenija gre v smer, ki nas od Evrope oddaljuje, v smer, ki nas oddaljuje od blaginje, v smer, kjer bo na koncu vse skupaj ena sama socialistična revščina, kjer boste morda nekateri silno zadovoljni, ker boste uspeli kanalizirati denar na svoj račun, in to vehementno že počnete. Zato ima, recimo, tista skupina provladnih »nevladnikov«, nevladnikov v narekovajih, 150 milijonov denarja v enem letu. Kaj bi za 150 milijonov lahko naredili na področju digitalne vključenosti ali pa na področju izgradnje šolstva ali pa na področju zdravstva ali pa česarkoli, je najbrž odveč govoriti. Gre za to, da se pač sedaj plačuje tiste usluge iz predvolilnega obdobja, to ste imeli tudi v osnovnem predlogu tega zakona zelo direktno napisano, zdaj ste to malo zamaskirali ampak na ta način se pač države ne vodi, na ta način se zakonov ne piše, na ta način se pač Slovenijo pelje, žal, samo navzdol. In zato ponavljam tisto, s čimer sem začel: Vsak dan vlade Roberta Goloba je izgubljen dan za Slovenijo.

Zakon za spodbujanje digitalne vključenosti seveda je imel dober namen in nikakor ne govorimo, da je v osnovi slab. Se je pa v praksi pokazalo, da je prišlo do veliko pomanjkljivosti in anomalij. Da ne omenjam ponovno, ampak samo spomnim, da neka potrošnja slušalk, brezžičnih, vsekakor ne bo nikakor pripomogla k višanju digitalnim kompetencam. Prav tako izobraževanja, ki na koncu niso dostopna starejšim skupinam, seveda nikakor ne bodo dvignila digitalne vključenosti. Zato je bilo potrebno reagirati in danes smo pač priča tej novelaciji. Kar je pa tudi sedaj kamen spotike, o katerem se danes pogovarjamo, je pa tudi analiza, ki jo predvideva 10. člen tega zakona, ki je žal neizvedljiva. Ta člen namreč določa, da bi naj analiza Ta člen namreč določa, da bi naj analiza omogočila vpogled v raven digitalne vključenosti celotnega prebivalstva in razvitosti digitalnih kompetenc posameznih ciljnih skupin. Zakon pred tem pojasnjuje, da razume digitalno vključenost kot možnost posameznika, da dostopa do razpoložljive informacijsko-komunikacijske infrastrukture ter digitalnih tehnologij, rešitev in storitev, ki jih kompetentno in varno uporabljajo, vanje zaupajo in tako aktivno sodelujejo v informacijski družbi. Torej vidimo, da je ta opredelitev precej široka. Za pridobitev podatkov o stanju digitalne vključenosti je torej treba spremljati štiri področja. Prvič, dostopnost infrastrukture in opreme, drugič, zaupanje v prednosti, ki jih prinaša digitalna preobrazba, tretjič, digitalne kompetence, in četrtič, aktivna vključenost v digitalno družbo. Dejstvo je, da ne na ravni Slovenije ne na ravni Evropske unije ni razvite metodologije, preko katere bi bilo mogoče meriti raven tovrstne digitalne vključenosti, kot jo predvideva zakon. 10. člen veljavnega zakona predlaga uporabo obstoječe metodologije, to je ta indeks digitalnega gospodarstva in družbe, tako imenovani DESI, pri čemer je DESI sestavljen iz štirih kategorij: človeški kapital, povezljivost, integracija digitalnih tehnologij, digitalne javne storitve, ki pa niso enake prej omenjenim kategorijam digitalne vključenosti in ne obsegajo vseh podatkov, potrebnih za pridobitev vpogleda v raven digitalne vključenosti. Poleg tega pridobiva DESI podatke od Statistične od Statistične službe Evropske unije, ta pa za Slovenijo od Statističnega urada Republike Slovenije, SURS. Tudi SURS ne meri vseh področij, pomembnih za oceno ravni digitalne vključenosti prebivalstva, niti ne meri razvitosti digitalnih kompetenc, ki obsega znanje, spretnosti in odnos, temveč le digitalnih veščin. Z novelo zakona ohranjamo zavezanost, da upoštevamo aktualne statistične podatke, ki jih po vzpostavljeni metodologiji objavljata SURS in Eurostat, in predlagamo le umik analize v tem delu, ki ni izvedljiv, torej v nobenem primeru ne govorimo, da analiza ne bo izvedena, temveč se le prilagodi tako, da bo dejansko izvedljiva. Torej črtanje 10. člena tako nikakor ne pomeni, da ta analiza ne bo izvedljiva. Ker izvedba analize na ta način, kot jo predvideva 10. člen, ni mogoča, pri določitvi ciljnih skupin v predhodnem obdobju do sprejema načrta o spodbujanju digitalne vključenosti tudi ni mogoče upoštevati ugotovitve iz prve analize digitalne vključenosti. Torej še enkrat poudarjam, da ta analiza bo izvedena, vendar v tem trenutku ni izvedljiva, kot je bilo predvideno v zakonu. Hvala.

v Zakonu, v 10. členu je bilo opredeljeno, zadnji stavek drugega odstavka, ki ga zdaj črtamo, piše, da s primerljivo metodologijo, kot je DESI, in sami ste zdaj super našteli, Statistični urad Evropske komisije pobere podatke od Sursa, torej Statističnega urada Republike Slovenije, in potem morajo imeti tudi oni eno metodologijo. V tem zakonu, ki ga zdaj pač vi novelirate oziroma Vlada novelira, se to črta. Zdaj mi povejte to logiko? Se pravi, za Evropsko komisijo so podatki Sursa verodostojni, ki jih, potem uporablja Urad Evropske komisije za to, da primerja Slovenijo z drugimi državami članicami Evropske unije, Za nas, za našo vlado, za Ministrstvo za digitalno preobrazbo je pa to neizvedljivo.

tako da gremo naprej. Gospa Tereza Novak ima besedo. TEREZA NOVAK (PS Svoboda): Hvala za besedo. Bom najprej še enkrat poudarila to, kar sem v stališču že povedala, da ta predlog zakona prinaša nujne spremembe veljavnega zakona, ki so potrebne, zaradi odprave določb iz osnovnega zakona, ki ustvarja diskriminatorno stanje. To res ni stanje, ki ga lahko kar pustimo. Ni nepomembno, kdo so upravičenci. Namreč v vseh skupinah, ki so bile navedene v prejšnjem zakonu, pač niso vsi ljudje potrebni dodatnih spodbud za dvig dvig digitalnih kompetenc. Na primer tudi med starejšimi ljudmi so ljudje, ki so zelo vešči tega, tako da ta zakon prinaša zelo pozitivne rešitve na tem področju, da ne bomo diskriminirali dalje oziroma da ne bomo delali kar povprek, delili bone, delili izobraževanja, čeprav nekateri ljudje tega dejansko ne potrebujejo. Tako da jaz smatram ta zakon v tem smislu kot zelo pozitiven. Tudi bi poudarila, da je pomembno, da so nevladne organizacije, ki so v času krize kovida, ko smo imeli šolo na daljavo in službo na daljavo, izjemno pomagale državi, da so otroci prišli do računalniške opreme, ker ni bilo nikakršnega sklada, ni bilo dovolj računalniške opreme, ki bi jo lahko ministrstvo ali druge vladne institucije razdelile med ljudmi, ni imelo dovolj računalniške opreme, niso imele niti šole in takrat so nevladne organizacije odigrale res izjemno pomembno vlogo te nevladne organizacije tudi pozdravljajo računalniški sklad, kot ga ustanavlja ministrstvo, in zato jaz mislim, da je to zelo pozitivna zadeva. Ena od pozitivnih stvari se mi zdi razširitev upravičencev za nakup dodatne opreme, in to na javne zavode za izobraževanje odraslih, socialna podjetja in izvajalce socialno varstvenih programov. To so namreč institucije in izvajalci, ki vključujejo zelo ranljive posameznike, predvsem ranljive posameznike, in ti so tisti, za katere moramo najbolj poskrbeti, če bomo hoteli kadarkoli govoriti o tem, da smo vključujoča družba, in da skrbimo za dvig digitalnih kompetenc vseh. Jaz tega amandmaja Poslanske skupine SDS ne bom podprla. Bi pa še rekla, da je amandma, ki ga je vložila Nova Slovenija, pa vsekakor smiseln. In jaz upam, da bodo to na ministrstvu, verjamem, da bodo upoštevali, ko bodo pripravljali nov zakon, ki pa je tudi že v pripravi, kar je tudi zelo pohvalno. Hvala lepa.

zakaj naj bi bil zakon pripravljen. Sprememba, ki je po Zakonodajno-pravni službi nomotehnično sporna in bi takšen zakon moral leteti iz klopi, vi pravite, da rešuje diskriminatornosti. Glejte, na drugi strani postavlja mnogo več vprašanj, in na to Zakonodajno-pravna služba opozarja, in to je potem tudi diskriminacija, ker tudi ne rešuje zadeve tako, kot bi jo oglašam se zato, ker ste povedali, da ta zakon na eni strani govori o diskriminatornosti in da je to ključ, niste pa povedali tega, kar ves čas poudarjamo, da odpira nove probleme, in to ni rešitev. Povedali ste tudi, da je to začasna rešitev. Kar se tiče pa nevladnih organizacij v času kovida, jaz mislim, da moramo pa vsi ta trenutek dati največji poudarek in največjo zahvalo predvsem staršem, ki so otroke vodili čez čas, ko je bil kovid in niso mogli iti v šolo. In ja, marsikdo ni imel ne slušalk ne primerne miške, da bi lahko opravljal svoje obveznosti. Hvala. Ker je čas še ostal, sprašujem, če želi še kdo razpravljati? Ja. Še kdo razen gospoda Marzidovška? MARTIN MARZIDOVŠEK (PS Svoboda): Hvala, predsedujoči. Rad bi samo podal še pojasnilo, kar se tiče uporabe DESI indeksa in te analize, o kateri smo se pogovarjali. Če v zakonu opredeliš, kaj je digitalna vključenost in kaj zajema, to zahtevalo kazalnike, ki jih neka metodologija ne vsebuje, potem ne moreš te metodologije uporabiti. DESI indeks ne zajema vseh teh kazalnikov, ki bi bili potrebni zato, da bi se pokrila ta široka definicija digitalne vključenosti v Sloveniji. Mislim, da bi bilo super, da imamo res neko dobro analizo, ki bo jasno opredelila, kje smo na ravni digitalne vključenosti v Sloveniji, ampak tako, kot je bilo zastavljeno v tem zakonu, to ni bilo izvedljivo, zato verjamem, da bo ministrica pripravila to analizo in tudi prilagodila metodologijo tako, da bo izvedljiva. Hvala lepa.

definiral DESI indeks nudi štiri kategorije, ki ste jih, kolega, tudi sami omenili. Poglejte, človeški kapital ter digitalna znanja in spretnosti v digitalnem gospodarstvu in družbi to je širši pojem od digitalne vključenosti. Človeški kapital pomeni, kaj človek premore, kaj lahko dobi, kaj lahko izkoristi v gospodarstvu in v družbi. Zdaj ste vi s tem, kar ste dejali, nekako degradirali DESI indeks, ki ga je postavila Evropska komisija, ki ga je postavila Evropska unija, ki meri digitalne spretnosti in seveda še vse ostale druge tri kategorije, tudi povezljivost, koliko hiter internet imamo in kako gospodarstvo uporablja svoje digitalne kompetence in tako naprej. to, kar ste vi, spoštovani kolega, dejali, je v totalnem konceptu napačen zaključek, ki ste ga dali. In vas res prosim, da preden branite vladni predlog oziroma predlog ministrice Stojmenove Duh, da se

sicer lahko bili boljši, nismo tako slabi. V celotni DESI zgodbi, smo pa hvala bogu nad povprečjem in smo v zadnjih dveh, treh letih šli za pet mest oziroma štiri mesta višje. Hvala.

Res je, DESI indeks mogoče zajema širši aspekt digitalne vključenosti, meri tudi gospodarstvo, vključenost in tako naprej. In znotraj tega stebra človeški kapital imamo več kazalnikov glede digitalne vključenosti. In v vaši definiciji, v obstoječi definiciji digitalne vključenosti v prejšnjem zakonu je tudi konkretno

Boste razpravljali, gospod Hoivik? Izvolite. ANDREJ HOIVIK (PS SDS): Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Zdaj me je kolega dobil, ker se mi je računalnik ugasnil, takoj ga prižgem in bom

kje se lahko še napreduje, opredeljuje tudi IKT strokovnjake, koliko jih je manjka v posamezni državi, hkrati pa ima celo tri kategorije – zdaj žal res ne morem pogledati, ker mi je malo računalnik zaštekal, sreča v nesreči ali pa nesreča v sreči za vas in tam točno opredeljuje, na vsaki strani opredeljuje, kako je definirana digitalna vključenost po generacijah tudi, se pravi tudi v starostnih skupinah in tako naprej. Vse je opredeljeno v DESI indeksu. In kot ste sami zdaj dejali, DESI je širši pojem. Digitalna vključenost po starostnih skupinah ali pa po ciljnih skupinah je pa pač del tega in predvsem ta digitalna vključenost je vključenost družbe kot take, seveda se jo pa lahko širše gleda, tudi vključenost gospodarstva in drugih parametrov ali pa javne uprave. Toliko. Upam, da sem zdaj odgovoril na vprašanje. Pa predlagam, ker se mi zdi, da ni fajn, da replicirava eden drugemu, se lahko tudi potem ob kavi dogovoriva, da vam razložim še enkrat DESI indeks. Hvala. odlična ideja, se strinjam. Zdaj pa predvidevam, da nihče ne želi več razpravljat in zaključujem razpravo. O amandmaju bomo v skladu … Aha, še vi boste? (ministrica za digitalno preobrazbo): Najlepša hvala, predsednica. Nisem mislila, da bom ostala do konca, ampak sem prestavila nekaj sestankov, ker sem vendarle želela še na koncu odgovoriti na nekaj vprašanj. Današnja razprava koalicije me res preseneča. Namreč, na ta ista vprašanja ste dobili pisne odgovore. Zadnjič na odboru smo o tem razpravljali. Na vse te dvome, ki ste jih izrazili, smo vam tudi odgovorili in še zmeraj pridete z istimi stvarmi. Ne znam si to drugače razložiti, kot da še naprej želite zavajati javnost. Potem način prijave. Poslanka Anja Bah Žibert je večkrat omenila, kako je to problematično: prvi pride, prvi melje. Saj v vašem zakonu je bilo enako. Predlagajte kakšno drugo možnost, ki se vam zdi boljša. Zakonodajno-pravna služba, tudi to ste večkrat omenjali, smo razložili pisno na odboru, pa bom še enkrat, Zakonodajno-pravna služba je imela še več pripomb na vašem zakonu, ampak takrat ni bilo problema, vi ste zakon sprejeli po nujnem postopku in se niti za sekundo niste ozirali na mnenje Zakonodajno-pravne službe. Mi smo to, kar so nam oni sporočili, v največji možni meri tudi upoštevali. Če nadaljujem naprej o tem členu in amandmaju. Člen se črta, poslanec Hoivik, ampak v naslednjem členu se dodaja podlaga za analizo. Zakaj niste tega omenili? Analiza bo, ampak analiza bo takšna, ki bo izvedljiva. Se pridružim na kavi, če smem, da vam tudi razložim DESI indeks, z veseljem. Digitalna vključenost in človeški kapital nista enaka. Kako pa naj merite zaupanje v prednosti, ki jih prinaša digitalna preobrazba v analizi, ki ste jo vi navedli? Jaz se strinjam z vami, z vsemi vami, analiza je potrebna. Poslanka Muršič je povedala, sem znanstvenica, zaupam podatkom. Analizo sem že naročila, da bo izvedena, ampak takšna, ki jo bo mogoče izvesti. Gospod Cigler Kralj, poslanec, žal mi je, ker ga ni, ampak sem prepričana, da mu boste kolegi prenesli oziroma da bo to tudi spremljal, govorite, da se ukvarjamo s socialnimi problemi, ja, žal mi je, je bil bivši minister za socialno, za socialno delo, torej, če bi bili ti problemi takrat rešeni, če bi vsi socialno šibki prišli do opreme, ki jo potrebujejo, se danes mi ne bi ukvarjali s tem, ampak bi se ukvarjali samo z usposabljanji, ki jih potrebujejo. Sklad ne bo ta, ki bo skladiščil opremo, tudi to smo razložili, večkrat, bo zunanji izvajalec, bo konzorcij. Mreže knjižnic, ki so bile omenjene, se lahko prijavijo v ta konzorcij. Potem, vseživljenjsko usposabljanje je vključeno, kompetence za aktivno delovno prebivalstvo so vključene v zakon. Omenjeno je bilo, da ste pripravili zakon v štirih mesecih in pol. zato pa je bil tako slab pa ga je bilo treba novelirati. Mi smo si vzeli malo več časa, smo vodili aktivni dialog tudi z nevladnimi organizacijami, s strokovnjaki, ki delujejo na terenu. Smo porabili malo več časa, ampak zato je ta zakon zdaj bistveno boljši. Gospod Šturbej, o tem smo se tudi na odboru pogovarjali, ta zakon ni pristojen za elektronske komunikacije. ZEKom je zakon, ki je pristojen za elektronske komunikacije, in je to noter tudi navedeno. In samo še za konec. Amandma, ki ga je pripravila Poslanska skupina Nova Slovenija, podpiramo, smo tudi povedali in ga bomo z veseljem vključili pri pripravi novega zakona. Najlepša hvala.

Zakon o dolgotrajni oskrbi, da je Zakonodajno-pravna služba, ko je bil naš zakon, napisala enako, še huje. Zakona prej sploh ni bilo. To je bil prvi zakon. Pri vas, spoštovani, pa je Zakonodajno-pravna služba napisala, da morate pripraviti nov zakon, in to ste vi odgovarjali, in so vam odgovarjali enako. Dajte si pogledati zapise, povedali so vam, da zakon ni v redu pripravljen, ker ima preveč odprtih odprtih členov, že skoraj polovico. Oni pa že v bistvu problematizirajo, kadar gre za eno tretjino. Kar se tiče socialno izključenih, o tem sem govorila. Prejšnji zakon ni delil, ni delil državljanov. In ko govorimo o socialno izključenih, težko verjamem, da bodo lahko prvi na tipki. In težko verjamem, še enkrat, ker mi niste povedali, na kakšen način se bodo sploh prijavili. Če imate to mišljeno spletno, ampak na to niste odgovorili, se bo verjetno socialno izključen, ki sploh nima doma ne interneta ne opreme, niti ne ve, sam živi,

sem temeljil na tem stavku mnenja pravne službe Državnega zbora, ki ga citiram še enkrat: »Temeljno načelo pravne države iz 2. člena Ustave določa, da morajo biti zakonske norme jasne in razumljive, tako da je mogoče nedvoumno ugotoviti njihovo vsebino in namen, da jih je mogoče izvajati, da ne omogoča arbitrarnega ravnanja organov in da dovolj dobro določno opredeljujejo pravni položaj subjektov, na katere se nanašajo, in s tem pravnim naslovljencem zagotavljajo, da iz norme ugotovijo svoje pravice in obveznosti.« Da se bomo razumeli v enem stavku, zakon tak, kot ste ga predlagali, je sračje gnezdo. Tudi z amandmaji ga niste mogli kaj dosti popraviti in v praksi ne bo deloval. To je vsa zgodba tega zakona. Hvala lepa. Gospod Cigler Kralj, beseda je vaša. JANEZ CIGLER KRALJ (PS NSi): Hvala lepa, predsednica. Prvič, pričakoval bi, da smo toliko zreli, da bomo nehali s temi otročarijami, ni ga v dvorani, žal ga ni, je šel ven in tako naprej. naprej. Imel sem sestanek v poslanski skupini, spoštovana ministrica, in sem imel tudi prižgan prenos in sem spremljal in zato sem lahko takoj prišel in se odzovem na vašo razpravo, ki je bila, lahko rečem, to je pa zdaj druga točka mojega odgovora, ki je bila pod pasom. Sam razumem, da ko si enkrat ministrica ali minister, si v službi čisto vseh, ne samo tistih, ki so te volili. Si tudi minister za tiste, ki te niso volili. Nekako mislim, da lahko vsak sam pri sebi naredi tako držo, da združuje, da ne razdvaja. To bi pričakoval od ministrice. Tretjič, če bi mogel kot minister, ko sem bil za to odgovoren, rešiti vse socialne probleme, bi jih rešil, verjemite mi. Naredil bi vse, da bi jih rešil, pa vi veste in vsi tukaj vemo, da je to nemogoče, ker če bi to uspelo meni ali pa kateremukoli od predhodnic ali predhodnikov, potem tega ministrstva ne bi več potrebovali, ker bi bilo to vse rešeno. rešeno. Morda dodam samo še to, ko sem vas pozval, da se ukvarjate z večanjem digitalne vključenosti ali pa predvsem z dvigom digitalnih kompetenc ne pa toliko s socialno politiko, v katero smer pač gre vaša novela, bi vas pozval, da greste malo po terenu in boste vedeli, da pravzaprav velika večina ljudi ima veliko boljše telefone, kot bo odpisana računalniška oprema, ki ste se jo vi nameravate lotiti, skladiščiti in izposojati. In še nekaj. Močno dvomim, da boste v enem letu, če sem prav razumel, ste se zavezali, da boste v enem letu pripravili nov celovit zakon, lahko da sem narobe razumel, ampak močno dvomim, da boste v enem letu lahko vzpostavili učinkovit sistem skladiščenja, indeksiranja, vzdrževanja in potem izposoje te opreme. ZUPANČIČ: Zdaj pa predvidevam, da nihče ne želi več res razpravljati in zato zaključujem zdaj razpravo. O amandmaju bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali jutri v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog resolucije je v obravnavo zboru predložila Vlada in za dopolnilno obrazložitev predloga resolucije dajem besedo predstavniku Vlade dr. Damirju Črncu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za obrambo. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica Državnega zbora. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Ko omenimo vojaški poklic, si seveda najprej predstavljamo vojaka s puško, pa vojaški poklic še zdaleč ni samo to. Vojaški poklic opravlja tudi kuhar, ki je lani kuhal za več sto ljudi, ki so gasili požar na Krasu. Vojaški poklic opravlja tudi šofer, ki je lani poleti dan in noč vozil vodo v slovensko Istro. Vojaški poklic opravlja tudi upravljavec stroja, ko ko vojska priskoči na pomoč ob takšnih in drugačnih naravnih nesrečah. In vojak je odložil puško in prijel za lopato lansko leto ob poplavah, ko je bilo treba pomagati ljudem pri čiščenju po velikih poplavah, na primer v Osilnici in Kostelu. Vse to je vojaški poklic in teh ljudi nam v Slovenski vojski primanjkuje. Zelo, zelo primanjkuje. Po kadrovskem načrtu je na letni ravni približno tisoč ljudi manj zaposlenih v Slovenski vojski, kot bi bilo to potrebno za popolnitev vseh formacij in opravljanje vseh poklicev, ki jih zahteva sistem Slovenske vojske. Zato želimo s spremembami Zakona o službi v Slovenski vojski vsaj deloma reševati ta problem. Mi si ne delamo utvar, da bomo na ta način pridobili kar tisoč ljudi na leto, bomo pa lahko s tem, ko bomo omogočili mladim ljudem, da po dokončani osnovni šoli ali nedokončani srednji ali poklicni šoli dobijo zaposlitev v sistemu Slovenske vojske, hkrati dosežejo tudi poklicno ali srednješolsko izobrazbo in seveda imajo zaposlitev. Iz kakršnihkoli razlogov seveda se lahko zgodi, da mlad človek ni nadaljeval šolanja po končani osnovni šoli ali ni dokončal srednješolskega ali poklicnega izobraževanja. Mi želimo s temi rešitvami v tem zakonu spodbuditi mlade, da nadaljujejo šolanje, dokončajo šolanje, hkrati opravijo tudi ustrezno usposabljanje znotraj sistema Slovenske vojske za opravljanje nalog vojaka in na ta način morda omogočimo kakšnemu, ki nikoli ne bi prišel do poklica, da bo vendarle to lahko tudi izpolnil konec koncev. Po osamosvojitvi smo se odločili, da bomo imeli v Sloveniji lastno, profesionalno slovensko vojsko kot temelj naše varnosti. Seveda smo ob tem dolžni Slovenski vojski omogočiti tudi ustrezne razmere za opravljanje njenega poslanstva, pa seveda sodi tudi ustrezna popolnjenost enot znotraj Slovenske vojske. Z različnimi ukrepi se obrambno ministrstvo in Slovenska vojska trudimo nadomestiti ta kadrovski manko. Ne gre hitro, ne gre čez noč. Ta novela zakona bo tako samo eden izmed kamenčkov v tem mozaiku in mlad človek, ki se bo na ta način zaposlil v sistemu Slovenske vojske, bo dragocen za sistem obrambe v Republiki Sloveniji. Zato predlagamo, da spremembe Zakona o službi v Slovenski vojski, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, tudi podprete.

Spoštovana Odbor za obrambo je na 2. redni seji 8. 3. 2023 obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. Kolegij predsednice Državnega zbora je na 32. seji 31. 1. 2023 sklenil, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. Na seji odbora so sodelovali predstavnice in predstavniki Ministrstva za obrambo, Generalštaba Slovenske vojske, Komisije Državnega sveta za državno ureditev in Zakonodajno-pravne službe. V poslovniškem roku je bil vložen amandma poslanskih skupin Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica k 1. členu. V uvodni dopolnilni obrazložitvi k predlogu zakona je v imenu predlagatelja Rudi Medved, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, poudaril, da je predlog zakona pripravljen z namenom, še bolj povečati zanimanje za zaposlitev vojakov v Slovenski vojski. Kot je dejal, želijo na obrambnem ministrstvu s predlogom zakona odpreti vrata za zaposlitev tistim, ki imajo v tem trenutku končano le osnovno šolo in jim omogočiti zaposlitev in pridobitev ustreznih kvalifikacij ob delu. Glede predlaganih rešitev v zvezi z delovnim časom v Slovenski vojski v razmerah povišane pripravljenosti je poudaril, da bodo na Ministrstvu za obrambo še enkrat in bolj podrobno preučili rešitve, ki jih je ponudila tudi Zakonodajno-pravna služba v svojem obširnem pisnem mnenju. Načelnik Generalštaba Slovenske vojske Robert Glavaš je izpostavil, da predlog zakona uvaja možnost za zaposlitev vojaka, ki ima dokončano osnovno šolo, pod pogojem, da bo ob sklenitvi pogodbe sklenil tudi pogodbo o izobraževanju ob delu za pridobitev srednje poklicne oziroma srednje splošne ali srednje strokovne izobrazbe. Kandidate potem čaka še dodatno usposabljanje skozi različne vojaške programe za pridobitev določenih specialnosti. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe dr. Andreja Kurent je poudarila, da je ZPS predlog zakona proučila z vidika njegove skladnosti z Ustavo Republike Slovenije in pravnim sistemom ter z zakonodajno tehničnega vidika. Temeljna cilja predloga zakona sta, prvič, dodatno povečati zanimanje za zaposlitev v Slovenski vojski in uvesti zaposlitve vojaka s končano osnovno šolo ob pogoju, da nadaljuje šolanje za pridobitev najmanj četrte stopnje izobrazbe, drugič, urediti posebnosti delovnega časa v času, ko veljajo izjemne okoliščine oziroma je uvedeno stanje povišane pripravljenosti. ZPS je ob tem podala pripombe glede obeh sklopov predlagane zakonske ureditve. V svojem mnenju je opozorila na številna ustavnopravna in sistemska neskladja. Državni svetnik in predsednik komisije Državnega sveta za državno ureditev Rajko Fajt je poudaril, da je komisija podprla predlog zakona ter tudi vse ukrepe, ki bodo omogočili kadrovsko popolnjevanje enot Slovenske vojske. V razpravi so poslanci koalicijske poslanske skupine Gibanje svoboda predlog zakona podprli, medtem ko so v koalicijskih poslanskih skupinah SD in Levica predlogu zakona nasprotovali. V Poslanski skupini Levica so ocenili, da Slovenska vojska nima kadrovskih problemov, saj so številčni cilji o tem, koliko pripadnikov potrebuje vojska, določeni administrativno. Opozorili pa so tudi na problematične odnose v Slovenski vojski, zaradi česar ta izgublja svoje pripadnike. V Poslanski skupini Socialni demokrati so menili, da ni jasno, kateri krog izobraževalnih inštitucij bo šolal vojake z osnovnošolsko izobrazbo. Izrazili so tudi zaskrbljenost zaradi plačnih nesorazmerij, saj, kot so dejali, pripadnik Slovenske vojske, ki ima osnovnošolsko izobrazbo, ne more biti plačan enako kot pripadnik Slovenske vojske s srednješolsko izobrazbo. Menili so, da predlog zakona postavlja posameznike v Slovenski vojski, ki imajo različno stopnjo izobrazbe, z vidika višine plače v neenak položaj. To pa je po njihovem mnenju v neskladju z ustavo. Pomisleke v zvezi s predlogom zakona so imeli tudi v opozicijski Poslanski skupini SDS. Dejali so, da predlogu zakona ne bodo niti nasprotovali niti ga ne bodo podprli, saj je v njem še veliko pravne praznine. Na vrsto pomanjkljivosti v predlogu zakona, na katere je opozorila že ZPS, pa so opozorili tudi v NSi in ob tem dejali, da bo o skladnosti predloga zakona z Ustavo Republike Slovenije na koncu presodilo Ustavno sodišče Republike Slovenije, kljub temu bodo predlog zakona podprli. Po opravljeni razpravi je odbor sprejel amandma poslanskih skupin Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica k 1. členu in svoje amandmaje k 3., 4. 6. členu. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Hvala. PREDSEDNICA MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ: Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin in prva ima besedo Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu kolegica Andreja Rajbenšu. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani prisotni! Predlagana novela zakona naslavlja problematiko, ki ima v Sloveniji že zelo dolgo brado – povečati zanimanje za zaposlitev v Slovenski vojski, zagotoviti načrtno zadrževanje kadrov in zaustaviti zmanjševanje kadrovske sestave Slovenske vojske. Reševanje slednje so se dosedanje vlade lotile na različne načine, dozdajšnje predlagane rešitve za kadrovsko popolnjenost pa so prinesle včasih bolj včasih manj uspešne rezultate. Zakon o službi v Slovenski vojski, ki je bil sprejet leta 2007, je uredil nekatere delovnopravne posebnosti, ki izhajajo iz značilnosti in odgovornosti vojaške službe, saj so bile le-te v Zakonu o obrambi opredeljene preveč splošno. V tem zakonu je bila zagotovljena zakonska podlaga za učinkovitejše delovanje poklicne vojske s pogodbeno rezervo ter za njeno kadrovsko popolnjevanje in prehajanje kadrov v civilne poklice po končani vojaški karieri. Zaradi navedenega so bili začetki Zakona o službi v Slovenski vojski zelo spodbudni, kar se je odražalo predvsem pri pridobivanju novega in zadrževanju že obstoječega kadra. Kot spodbuda oziroma ukrep za zadrževanje kadrov so bili poklicni pripadniki Slovenske vojske po tem zakonu deležni tudi nagrajevanja. Ob nastopu finančne krize pa se je sistem povsem porušil, prišlo je do konkretnih finančnih omejitev, tako da so se posledično vsi začetni pozitivni učinki zakona iz leta 2007 dobesedno izničili. Leta 2020 so bili z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi sprejeti sistemski ukrepi, ki omogočajo podaljšanje pogodbe o zaposlitvi vojakov v Slovenski vojski na določenih formacijskih dolžnostih tudi po 45. letu starosti ter možnost zaposlitve po preteku pogodbe Slovenski vojski v drugih državnih organih pod bistveno ugodnejšimi pogoji. Omenjeni zakon je tako z navedenimi sistemskimi ukrepi delno doprinesel k učinkovitejšemu popolnjevanju pogodbene rezervne sestave Slovenske vojske. Trenutno veljavni Zakon o službi v Slovenski vojski, ki je bil sprejet leta 2021, pa je uvedel možnost, da Ministrstvo za obrambo krije stroške pridobitve srednje poklicne oziroma srednje strokovne izobrazbe kandidatu, ki je sklenil pogodbo o prostovoljnem služenju vojaškega roka, po končanem šolanju pa mora kandidat skleniti pogodbo o zaposlitvi v stalni sestavi Slovenske vojske. Predlog predmetne novele zakona dejansko uveljavlja naslednjo rešitev, ki je sorodna rešitvam veljavnega zakona. Predlaga se namreč znižanje zahtevane stopnje izobrazbe za zaposlitev v stalni sestavi Slovenske vojske, in sicer na osnovnošolsko raven, vendar mora posameznik ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski skleniti tudi pogodbo za izobraževanje ob delu in tako pridobiti vsaj srednješolsko ali poklicno izobrazbo. Slovenska vojska bo svoje pripadnike usmerila v izobraževanje za določene poklice, tudi takšne, ki jih vojski primanjkuje, pri čemer pa bo ministrstvo krilo vse stroške, ki bodo nastali pri izobraževanju, hkrati s šolanjem pa bi se kandidati vojaško urili in izobraževali znotraj enot Slovenske vojske. Glede na navedeno predmetna novela zakona, ki je pred nami, tako ne uvaja nekaj novega oziroma nima revolucionarnega pristopa k reševanju kadrovskega manjka. Kljub temu v poslanski skupini Gibanja Svoboda menimo, da bodo predlagane rešitve izpolnile osnovni namen zakona, torej zapolnitev vrzeli v kadrovskih strukturah Slovenske vojske. Prepričani pa smo tudi, da bo predlagana rešitev spodbudila določene posameznike k dodatnemu izobraževanju in izpopolnjevanju, celo več, nekaterim se bo tako izpolnila želja, ki jo zaradi življenjskih okoliščin ali odločitev drugače ne bi mogli uresničiti. V Poslanski skupini Svoboda bomo predlagano novelo zakona podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke in v njenem imenu kolega Anton Šturbej. Izvolite. Predsedujoča, hvala za besedo. Kolegi in kolegice! Predlog o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski. Zakon z manjšimi popravki želi spodbuditi in povečati zaposlovanje v Slovenski vojski. Odpravil naj bi zakonsko neskladje glede delovnega časa in povišane pripravljenosti na delovnem mestu in domu. Zakon naj bi uredil delovni čas stražarske službe skladno z Uredbo EU o delovnem času, ki predpisuje organizacijo delovnega časa v povezavi z izdano sodbo Sodišča EU, zato se črta besedilo »delo znotraj povišane pripravljenosti« v tem primeru zaposlenih v Slovenski vojski in drugih podpornih služb v Slovenski vojski in MORS. Vendar, tudi če se iz zakona črta delo v povišani pripravljenosti, mora zakon jasno določiti vse aktivnosti znotraj enega delovnega dne oziroma v 24 urah. Zakon pa naj bi imel pozitivne učinke za zaposlovanje vojakov s končano osnovno šolo, ki morajo ob delu končati najmanj četrto stopnjo izobrazbe. Vendar imamo tukaj pomisleke glede na izvajanje in pridobivanje izobrazbe in namenjenih sredstev za doseg tega cilja. Bolj natančno je potrebno opredeliti višino namenskih sredstev in način pridobivanja specifičnih vojaških veščin in znanj, s katerimi bodo vojaki poklicna kategorija ter dodana vrednost našemu varnostnemu sistemu. Poklicni vojak mora med šolanjem pridobiti posebna, specifična znanja in izkušnje, katere pričakuje delodajalec, v tem primeru Slovenska vojska, saj bodo delali na sodobnih oborožitvenih sistemih. Menimo tudi, da je potrebno bolj natančno opredeliti delovni čas znotraj celotne Slovenske vojske in MORS, vključno s podpornimi službami v primeru višje pripravljenosti. Vzorec delovnega časa mora biti takšen, da ne bo več nepotrebnih tožb, zaradi kršitev delovnega časa. Natančno je treba proučiti pojme izmenskega, neprekinjenega in prekinjenega delovnega časa znotraj enega dne ter ustreznega plačila za posamezen vzorec dela oziroma delovnega časa in vse ostale dodatke, ki se nanašajo na delo enega dneva, torej terensko delo, izmensko delo, nočno delo, delo na vojnem območju in ostale specifične dodatke, ki izhajajo iz dela. Potrebno je opredeliti delovni čas, ki bo vzorčen za vse vrste obremenitev vojaka znotraj enega dneva, enega tedna, enega meseca in enega leta. Opredeli se minimalen čas dnevnega počitka, tedenskega, mesečnega in letnega, ki je povezan z letnim dopustom. Počitek vojaka se načrtuje tako, da se ohrani kratkoročno in dolgoročno zdravje vojaka. Evropska uredba o delovnem času ureja počitek skladno z dogovorom med delodajalcem in zaposlenim. Za zmanjšanje tožb, ki so posledica neplačanega dela oziroma neurejenih in pomanjkljivih pravnih razlag in pojmov z vidika organizacije delovnega časa, je smiselna uporaba direktive 2003/88 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 O določenih vidikih organizacije delovnega časa. Tudi to je ena od možnosti za urejanje delovnega časa v Slovenski vojski. Direktiva EU opredeli 11 ur neprekinjenega počitka v enem dnevu, tedensko delovnao obremenitev pa na največ 48 ur, vključno z nadurami. Raziskave so pokazale, da delo v nočnem času in neurejenih delovnih presledkih neugodno vplivajo na zdravje zaposlenih. Zaposleni v Slovenski vojski se žal tem izjemam ne morejo izogniti, saj tudi njihovo delo poteka v manj ugodnih časovnih časovnih terminih. Tudi drugi poklici poznajo manj ugodne delovne časovne obremenitve, na primer mornarji, zato so upravičeni do brezplačnih obdobnih zdravstvenih pregledov. V Slovenski demokratski stranki zakonu ne bomo nasprotovali, saj se zavedamo, da je nacionalna varnost temelj za uresničevanje drugih nacionalnih ciljev, ki se nanašajo na gospodarski in kulturni razvoj ter krepitev blaginje posameznika, družbe in celotne države. Vsak korak h krepitvi Slovenske vojske je korak v pravo smer. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, v njenem imenu mag. Janez Žakelj. Izvolite. Najlepša hvala, predsednica. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Glavni namen zakona je, kot je že v uvodu povedal državni sekretar Medved, da se dodatno poveča zanimanje za zaposlitev v Slovenski vojski. S tem namenom se uvaja možnost zaposlitve kandidata v stalni sestavi s končano osnovno šolo ob pogoju, da nadaljuje šolanje za pridobitev najmanj četrte stopnje izobrazbe. Kadrovsko stanje Slovenske vojske se poslabšuje. Naši oceni pritrjujejo podatki Ministrstva za obrambo, ki smo jih včeraj prejeli kot odgovor na moje poslansko vprašanje ministru Šarcu, postavljeno v začetku januarja letos. Žalostno je, da je ministrstvo za odgovor potrebovalo skoraj tri mesece. Z novelo Zakona o službi v Slovenski vojski se je leta 2021 že predvidela možnost, da ministrstvo krije stroške pridobitve srednješolske izobrazbe kandidatu, ki se je zavezal, da bo po končanem šolanju sklenil pogodbo o zaposlitvi v stalni sestavi Slovenske vojske. Za to možnost se zaenkrat ni odločil še noben kandidat. V Novi Sloveniji ne verjamemo, da bodo predlagane spremembe zakona bistveno vplivale na izboljšano kadrovsko popolnjevanje Slovenske vojske. Najboljša stvar za pridobivanje kadrov je zagotovo zadovoljen slovenski vojak, to je boljše kot vsaka promocijska akcija. Zadovoljen vojak je najboljši promotor, ki pozitivno klimo širi v svoje okolje, s tem nagovori marsikoga od svojih bližnjih, znancev in prijateljev, da se odloči za podobno pot. Pomembni so zagotovo tudi dobri odnosi v enotah. Raziskave, opravljene v Slovenski vojski, kažejo, da so bili za zapuščanje vojaških vrst mnogo pogosteje kot neustrezne plače izpostavljeni prav slabi medsebojni odnosi, na to, da se ekipni duh v enotah okrepi, pa lahko v veliki meri vpliva častniška in podčastniška linija. Tretja stvar je predvidljiva karierna pot, to je, da se od začetka vsaj približno ve, kako se bo kariera razvijala. In kot četrta, zelo pomembna stvar, je možnost izbire rodov. V Novi Sloveniji ocenjujemo, da je status vojakov in kandidatov za služenje v Slovenski vojski ustrezno urejen, potrebno pa je graditi na prepoznavnosti poklica, na dobri materialni opremljenosti Slovenske vojske in na odnosih v enotah Slovenske vojske. V Novi Sloveniji smo prepričani, da bi se ministrstvo moralo poleg zagotavljanja vsega naštetega, resneje lotiti promocijskih aktivnosti za privabljanje kadrov v Slovensko vojsko. 2020 in 2021, ko je bil minister Matej Tonin, so bile kadrovske številke pozitivne, in to kljub visoki gospodarski rasti in polni zaposlenosti v Republiki Sloveniji. Žal pa so se začele številke premikati v negativno v letu 2022. Iz včeraj pridobljenih številk se vidi velik upad prihodov v stalno sestavo Slovenske vojske, kar je zaskrbljujoče. Naj kot zadnje omenim še nižanje vstopnih kriterijev – dokončana osnovna šola. S tem ukrepom pada nivo znanja in kompetenc pripadnikov Slovenske vojske. V mednarodnem pregledu praks lahko razberemo, da samo Poljska v oborožene sile zaposluje pripadnike z dokončano osnovno šolo, Avstrija, Italija in Hrvaška kot pogoj zahtevajo srednješolsko izobrazbo. Kljub vsemu naštetemu, kljub številnim napakam bo Poslanska skupina Nove Slovenije ta predlog zakona o službi v Slovenski vojski podprla, saj ocenjujemo, da vendarle gre za majhen korak naprej k izboljšanju statusa slovenskih vojakov.

Temeljno vprašanje, ki se nam poraja pri premisleku o vsebini tega predloga zakona o službi v Slovenski vojski, je, kakšno vojsko si v Sloveniji želimo. Nedvomno si želimo Slovensko vojsko, ki je moderna, pripravljena za uresničevanje naših mednarodnih zavez, sposobna zagotavljati ustrezne nagrade svojim pripadnikom, ki so v službi domovine, in navsezadnje kadrovsko okrepljena. Verjamemo, da si vlagatelji Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski prizadevajo doseči prav vse to. Vendar ugotavljamo, da se to prizadevanje ne bo uresničilo skozi predviden ukrep predloga zakona, ki ga pravkar obravnavamo. Tukaj se predvsem nanašamo na realizacijo naštetih prizadevanj skozi ukrep za dodatno povečanje zanimanja za zaposlitev v Slovenski vojski in za uveljavitev zaposlitve kandidatov v Slovenski vojski, ki imajo končano osnovno šolo, ob pogoju, da nadaljujejo šolanje za pridobitev najmanj četrte stopnje izobrazbe. Najprej bi izpostavil tehnične argumente, na podlagi katerih smo v Poslanski skupini Socialnih demokratov oblikovali današnje stališče. V okviru predloga zakona je izpostavljeno, da vojska potrebuje predvsem tehnični kader, kar po svoji naravi in definiciji zajema ravno tisti del populacije, ki je dokončal srednjo poklicno šolo. Kompetence, ki so predvidevane za nosilce poklicne izobrazbe, pa so zajete tudi v opisu formacijskih dolžnosti pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Tehnična narava kadrovskih potreb v Slovenski vojski je torej že v vstopni fazi prisotna, zato kadrovskega primanjkljaja omenjenih profilov s tem zakonom neposredno zagotovo ne moremo nasloviti. Med naše pomisleke o izvedljivosti zakona sodijo tisti, ki so vezani v zakonu na predviden način za vključevanje kandidatov v izobraževalni sistem. Ni jasno, v kateri segment izobraževalnih institucij bodo kandidati vključeni, ali bodo to javni sistemi izobraževanja ali pa, kot po navadi, zasebni srednješolski programi izobraževanja. Zato tudi ne moremo oceniti, če so pogoji za pridobitev srednješolske izobrazbe za kandidate primerni. Prav tako ne moremo oceniti pripravljenosti izobraževalnih ustanov za sprejetje takih kandidatov. Minister za obrambo nima pristojnosti zapovedovati takšnega podpisa pogodbe. Pri pripravi zakona pa predlagatelj ni bil v stiku z izobraževalnimi ustanovami, da bi pri njih poizvedel o pripravljenosti za sodelovanje. Glede na abstinenco kakršnekoli obrazložitve o postopku vključevanja kandidatov v izobraževalne programe z izjemo trditve, da se kandidati bodo vključili v nekakšen srednješolski izobraževalni program, nimamo jasnega dokaza o izvedljivosti pogoja za pridobitev srednješolske izobrazbe. Skrbijo nas tudi plačna nesorazmerja, ki jih uvaja ta predlog. Kandidat z osnovnošolsko izobrazbo ne more biti plačan enako kot pripadnik Slovenske vojske, ki je že pridobil srednješolsko izobrazbo. Ta zakon pa postavlja posameznike z različno stopnjo izobrazbe v enak položaj, kar je v nasprotju s 13. členom Ustave in postavlja predlog zakona v resno tveganje za ustavno presojo. Poglejmo tudi iz vidika uresničevanja mednarodnih zavez. Za vsako pripravnico in vsakega pripadnika Slovenske vojske se predvideva udeležba na vsaj eni mednarodni misiji ali operaciji, v kateri se srečujejo s kompleksnim okoljem, kjer vlada kulturni relativizem. Pripadniki Slovenske vojske morajo na dnevni ravni večkrat ravnati premišljeno in preudarno. Premišljenost in preudarnost pa lahko pridobijo le skozi izobrazbo. Koncept kulturnega relativizma se denimo obravnava ravno v okviru pouka sociologije na srednješolski ravni izobrazbe. Predlagatelj v predlogu ni predstavil analize učinka, ki bi pri potencialnih kandidatih preverili interes za takšen pogoj. Nimamo torej ocene učinka. Pravzaprav so tudi predlagatelji zakona večkrat izrazili, da ne vedo, koliko novih kadrov bodo pridobili s tem ukrepom. V luči vsega navedenega [zagotovila], da bo ta zakon privedel do zaželenih pozitivnih učinkov, pravzaprav nimamo. Dejansko nam ostajajo le pomisleki o tveganjih za neuspeh zakona, ki sem jih navedel. Podobna ureditev tudi ni pokazala zaželenih učinkov pri prostovoljcih v Slovenski vojski. V Poslanski skupini Socialnih demokratov si resnično želimo, da bi ta ukrep rešil kadrovske težave Slovenske vojske, vendar v tej obliki Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski tega ne vidimo. Hvala.

Že od leta 2014, odkar smo v Levici prvič prestopili prag Državnega zbora, lahko poslušamo alarmantna opozorila, češ, s kakšnim kadrovskim pomanjkanjem se srečuje Slovenska vojska, da več vojakov odhaja kot prihaja, da se starostna struktura Slovenske vojske neprestano poslabšuje, da je skratka Slovenska vojska soočena s kadrovsko krizo. V tehničnem smislu to morda celo drži. vsi oklepniki, ki jih Slovenska vojska ta hip premore, nimajo zagotovljenih šoferjev, nimajo zagotovljenih tehnikov, očitno, kot smo lahko slišali, manjka celo kuharjev, preden sploh pridemo do običajnih pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske, ki naj jih ne bi bilo dovolj, da držijo puško in nosijo maskirno uniformo. V nekoliko širšem smislu pa lahko nad trditve o kadrovski krizi v Slovenski vojski zarišemo en zelo velik in debel vprašaj. Zakaj? Vsa opozorila o kadrovskem manku Slovenske vojske se namreč napajajo iz številke, da naj bi število pripadnikov in pripadnic doseglo 10 tisoč, da, če v tej državi ne premoremo 10 tisoč vojakov in vojakinj, Slovenska vojska ni ustrezno popolnjena in naša domovina ni ustrezno zavarovana. hudič je v podrobnostih. Številko 10 tisoč pripadnikov in pripadnic so si izmislili birokrati na Ministrstvu za obrambo in sedaj na podlagi te svoje namišljene, izumljene številke delajo paniko, češ, nimamo dovolj vojakov, potrebujemo več vojakov. Ali za obrambo domovine dejansko potrebujemo tak ustroj Slovenske vojske? Ali dejansko potrebujemo tako število vojakinj in vojakov? Odgovora na zastavljeno vprašanje v resnici sploh nimamo. Seveda, kako bi ga sploh imeli? Slovenska vojska, kot se oblikuje v zadnjih desetletjih, niti ni organizirana in zasnovana za kakršnokoli obrambo domovine, tudi če bi bili vojaško ogroženi, pa vemo, da nismo. Zasnovana je na način pomožne milice sodelovanja v operacijah Nato pakta, nekoliko čez palec, a ne netočno rečeno, da Združene države Amerike razstrelijo, sesujejo in uničijo izbrano državo na Bližnjem vzhodu, vsi ostali pa naj nato za njimi pometamo. Iz napačne diagnoze, da Slovenski vojski primanjkuje vojakov, medtem ko ji v resnici primanjkuje nekega resnega koncepta, kako naj bi branila domovino, se napajajo tudi zgrešeni ukrepi za popolnjevanje njenih vrst. Tako smo lahko spremljali, verjetno še vedno ta projekt živi, da se na zaslonih ljubljanskih avtobusov vrtijo oglasi, ki vabijo mlada slovenska življenja, naj nase oblečejo uniformo. Milijoni in milijoni, ki se vlagajo v promocijsko kampanjo. Sprašujem se, pa je to vprašanje v resnici retorično, zakaj bi prednostno v tej državi našo mladino želeli vključevati ravno v vrste Slovenske vojske, zakaj recimo nismo deležni podobno smele in organizirane kampanje za popolnjevanje usihajočih vrst v zdravstveni negi, pa nove negovalke, bolničarje, medicinske sestre ljudje v tej državi bistveno, bistveno bolj potrebujejo, kot potrebujejo ljudi z maskirnimi uniformami in puškami. Ampak ne, to seveda ne gre. Birokrati na Ministrstvu za obrambo v sodelovanju z generali Nato pakta so se odločili, da naj Republika Slovenija svoje zelo omejene vire prednostno usmerja v nepotrebno orožje in popolnjevanje ekspedicijskega korpusa za delovanje izven meja naše domovine. In vsakokratna politična oblast tem usmeritvam sledi popolnoma zgrešeno, popolnoma narobe. No, zadnji poskus administrativnega popolnjevanja vrst Slovenske vojske pa obravnavamo danes. Predvideno je, da bi se v Slovensko vojsko lahko vključevali ljudje, ki so dokončali zgolj osnovnošolsko izobrazbo. Da je teh 20 tisoč naših državljank in državljanov podvrženih dejanskim problemom v življenju in dejanskim socialnim stiskam, tega se ne sprašuje nihče. Namesto da bi ljudje z manj priložnostmi v življenju dobili pomoč in roko države, so dobili ponudbo puške in maskirne uniforme. V Levici seveda tej zgrešeni politiki absolutno nasprotujemo. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona.

Predlog resolucije je v obravnavo zboru predložila Vlada in za dopolnilno obrazložitev predloga resolucije dajem besedo predstavniku Vlade dr. Damirju Črncu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za obrambo. Izvolite. Hvala. Lepo pozdravljeni, gospa predsednica, spoštovani poslanke, poslanci! Predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040 je najvišji razvojno usmerjevalni in hkrati dolgoročni planski dokument, s katerim se načrtuje razvoj in opremljanje Slovenske vojske. V sami resoluciji je seveda tudi naslovljen problem, o katerem je bilo govora malo prej, torej problem kadrovskih izzivov, s katerimi se sooča Slovenska vojska danes, in seveda to, kar je pred Slovensko vojsko vizavi tega v prihodnje na mizi. Konkretni ukrep je eden, zgolj eden izmed številnih, ki smo jih tudi zapisali v tej resoluciji. Vendarle ni ta resolucija zato tukaj danes, dobrem letu, odkar velja, aktualna, temveč zaradi predvsem spremenjenih varnostnih okoliščin, varnostnega okolja. Vojna v Ukrajini je seveda zaznamovala varnostno kulturo v Evropi, Evropski uniji in zvezi Nato in seveda se mora Slovenija in seveda obrambni sistem, Slovenska vojska, temu primerno tudi odzvati. Slovenija zagotavlja predvsem skozi sistem kolektivne obrambe svojo obrambo in varnost. Nenazadnje pa je osnovno poslanstvo Slovenske vojske zavarovanje teritorialne suverenitete in integritete države kot takšne. Poseben vidik te resolucije predstavlja naslavljanje tako imenovanega vprašanja dvojne namenskosti uporabe zmogljivosti Slovenske vojske. Torej govorimo o tem, da bodo sredstva, ki se bodo nabavljala za potrebe Slovenske vojske, še intenzivneje primeru naravnih in drugih nesreč. Seveda pa na drugi strani naslavlja tako imenovani bojni karakter Slovenske vojske skozi izgradnjo zmogljivosti, h katerim smo se zavezali v preteklosti kot država. Vsi vemo, da je bila politična zaveza že pred mnogimi leti, da bo Slovenija dosegla 2 % bruto družbenega produkta za obrambne potrebe, danes seveda poslušamo o tem, kako je to nek spodnji prag in ne vrh. Vendarle je to nepomembno, kar je ključno, je to, da ta vlada skozi proračune v letih 2022, rebalans, in 2023, 2024 naslavlja postopno povečevanje obrambnih izdatkov za potrebe obrambnega sistema in Slovenske vojske. V tej resoluciji pa tudi jasno zastavljamo časovnico, kako bomo dosegli ta 2 odstotka BDP v obdobju do leta 2030. Kar je pomembno, je seveda tudi izgradnja ciljev zmogljivosti, h katerim smo se zavezali, tako imenovana srednja bataljonska bojna skupina, kakor tudi srednji bojni izvidniški bataljon. Ključna sprememba tukaj je, da se te zmogljivosti gradijo vzporedno in ne zaporedno, torej hkrati. Zelo pomemben vidik, kateremu smo se jasno zavezali, je, da bo tudi 20 odstotkov obrambnih izdatkov namenjenih za investicije v ključne zmogljivosti in seveda tisto, kar je tudi že odraz v proračunu za leto 2024, da bo vsaj 2 % obrambnih izdatkov namenjenih za raziskave in razvoj v obrambnem sistemu. To je seveda zelo pomembno, kajti s tem želimo in tudi bomo spodbujali obrambno slovensko industrijo, torej visokotehnološko senzoriko. Slovenija ima ogromno potencialov in tukaj bo Ministrstvo za obrambo skozi razpisane projekte, nekateri izmed njih tudi že v javnosti, povečali ta sredstva in seveda tukaj računamo na jasne multiplikativne učinke za Slovenijo, hkrati pa s tem tudi ohranjamo visokoizobražene tehnične kadre v Sloveniji. Sloveniji. V resoluciji sta zapisani dve obdobji, prvo razvojno obdobje do leta 2030 oziroma 2031 in 2040 kot drugo obdobje, skozi kateri se bodo gradile različne zmogljivosti in tukaj smo jasno zapisali, kako bomo te stvari peljali. Naj pa tukaj seveda še povem tisto, kar je zelo pomembno z vidika zagotavljanja helikopterskih zmogljivosti, ki so, kot tudi vemo, pomembne tako pri HNMP kot pri sistemu zaščite in reševanja. Tukaj smo na ministrstvu prišli do ocene, da je bolj smiselno v prihodnje iti v izgradnjo novih zmogljivosti, torej z zamenjavo obstoječe flote in s krepitvijo te flote vizavi tega, kar je bil prej načrt, da se nekako nadgradi stare helikopterje, kajti tukaj je seveda ocena, ki je zelo jasna, da finančni učinki enega in drugega kažejo na to, da je bolj smiselno, da gremo v izgradnjo novih zmogljivosti, tako številčnejših kot tudi kvalitetnejše s sodobnimi sistemi. Hvala. Hvala lepa. Predlog resolucije je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za obrambo in za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku odbora dr. Martinu Premku. Izvolite. DR. Spoštovana predsednica, spoštovani poslanke in poslanci! Odbor za obrambo je na 10. nujni seji 7. marca 2023 kot matično delovno telo obravnaval Predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040, ki jo je Državnemu zboru v obravnavo predložila Na seji odbora so sodelovali predstavniki Ministrstva za obrambo, Generalštaba Slovenske vojske, Komisija Državnega sveta za državno ureditev in Zakonodajno-pravna služba. V poslovniško določenem roku niso bili vloženi amandmaji. Uvodno dopolnilo je na odboru k predlogu resolucije v imenu predlagatelja podal državni sekretar na Ministrstvu za obrambo dr. Damir Črnčec, ki je dejal, da je ključni razlog za pripravo nove resolucije v spremembi varnostnega okolja. V predlogu resolucije je velik poudarek na ambicioznejši časovnici doseganja obrambnih izdatkov, saj naj bi raven 2 % BDP dosegli najpozneje do leta 2040, nato pa naj bi jo ohranili najmanj na tej ravni najmanj do leta 2040. Pojasnil je tudi, da bo razvoj Slovenske vojske potekal v dveh razvojnih obdobjih, in sicer v prvem od leta 2023 do leta 2030 ter drugemu od leta 2031 do 2040. Med ključnimi novostmi je izpostavil izgradnjo dveh bataljonskih srednjih bojnih skupin, nakup sistemov zračne obrambe srednjega dometa, izgradnjo helikopterskih zmogljivosti s kaskadno menjavo obstoječih helikopterjev in nakupom dodatnih štirih helikopterjev ter večje vlaganje obrambnega proračuna v raziskave in razvoj. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe Helena Rus je izpostavila, da je služba k predlogu resolucije podala pisno mnenje, v mnenju pa so izpostavili, da bi bilo treba glede na to, da je resolucija programski akt, ki vsebuje dolgoročne usmeritve, in glede na to, da je bila obstoječa resolucija sprejeta leta 2022, dodatno utemeljiti razloge za predlaganje nove resolucije. V zvezi s tem je ministrstvo dalo dodatna pojasnila. Državni svetnik in predsednik komisije Državnega sveta za državno ureditev Rajko Fajt pa je povedal, da je komisija poudarila svojo podporo ustrezni opremljenosti Slovenske vojske in zagotavljanju zadostnih sredstev za njeno delovanje v skladu z vsemi zavezami, ki jih je dala Republika Slovenija kot država članica zveze Nato. V razpravi so nato predlog resolucije podprli v koalicijskih skupinah, poslanskih skupinah Svoboda in Socialnih demokratov in v opozicijskih poslanskih skupinah Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije. V razpravi je bil izražen pomislek, da je cilj financiranja v višini 2 % BDP zastavljen celo premalo ambiciozno. Prav tako je bilo izraženo obžalovanje, da predlog resolucije ne podpira razvoja visokošolskega vojaškega zavoda. Izražena je bila tudi ocena, da je predlog resolucije premalo ambiciozen na kadrovskem področju. Poslanci so v razpravi izrazili tudi potrebo in poziv k domači proizvodnji streliva in vojaške opreme. Predlogu resolucije so nasprotovali v Poslanski skupini Levica in s tem v zvezi zastavili vprašanje, zakaj se tako pomemben dokument, kot je predlog resolucije, sprejema na nujni seji. Po njihovem mnenju se bodo proračunska sredstva znašla v rokah vojaškoindustrijskih kompleksov vodilnih članic Nato pakta, s tem pa bodo prikrajšani državljani doma, saj bodo finančna sredstva izgubljena za potrebne investicije v zdravstvu, pri pokojninah, stanovanjih in podnebnih spremembah. Po razpravi je Odbor je Odbor za obrambo v skladu s Poslovnikom Državnega zbora glasoval o vseh poglavjih predloga resolucije in jih sprejel. Ker k predlogu resolucije na matičnem delovnem telesu niso bili sprejeti amandmaji, Odbor za obrambo Državnemu zboru predlaga, da Predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040 sprejme v predloženem besedilu. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolega Jožef Lenart. Izvolite. Hvala lepa za besedo, predsednica. Lep pozdrav vsem prisotnim, še posebej gostu iz Ministrstva za obrambo! Predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040, ki ga je v obravnavo predlagala Vlada, imamo danes na mizi. Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske je dolgoročni okvir, nek načrt o našem delovanju na varnostno obrambnem področju države. Je torej seznam želja in tudi okvir, koliko smo za našo varnost pripravljeni vložiti sredstev, koliko znanja in koliko smo pripravljeni vložiti našega truda. Morda te naše načrte, te dolgoročne strategije Slovenije in tudi strateške načrte v obrambi v Sloveniji malo bolj pogosto spreminjamo kot pa drugje, pa vendar je občasno prilagajanje potrebno. Ko poslanci študiramo gradiva, ki se nam predlagajo v obravnavo, torej tehtamo med argumenti za in proti. Ko smo preštudirali resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja Slovenske vojske, smo se odločili za podporo. Kot rečeno, pri nas v Sloveniji se prepogosto spremeni gospodarska politika, finančna oziroma politika davkov, torej vsa državna politika in vizija, strategija načrtovanja uspešnosti. To včasih ni najbolje, ker se nova vlada vedno nekaj časa prilagaja in se potem lovi okrog te nove vizije, da se vse v globalu zamenja ter da vsak nov mandat oziroma za vsako spremembo, zamenjavo vlade začnemo vse znova, je precej zahtevno delo. Lahko bi bilo bolj enostavno, če bi se držali začrtane vizije iz mandata v mandat, tako je večinoma drugje v Evropski uniji. Resolucija o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035, ki smo jo sprejeli pod prejšnjo vlado v mesecu februarju 2022, je bila dobra. Načrti za povečano porabo sredstev za obrambne namene so bili dorečeni, zapisani. Dejansko se je začela izvajati nabava sodobnejše obrambne tehnike, kot so oklepna vozila za varen premik vojakov po bojišču, oklepniki bokserji 8X8 so se nekako skladali s strukturo in nujnim povečanjem bojnih sil. Nameravali smo vzpostaviti dve bataljonski bojni skupini in v ta namen so bili naročeni oklepniki, tako imenovani bokserji, ki so se pozneje z nastopom te vlade odpovedali. če se malo pošalim, imamo novega ministra in sekretarja na Ministrstvu za obrambo in bomo pač imeli tudi novo strukturo Slovenske vojske, nove taktike bojevanja in za to potrebujemo drugačno tehniko in seveda pričujočo resolucijo o razvoju in opremljenost Slovenske vojske. Morda je bila pa ta resolucija vsaj deloma spisana kot vzrok ali za namen, da bi se lahko odstopilo od nakupa katerihkoli oklepnih vozil 8X8, morda. Kljub temu, če gremo v bolj resno razpravo, je prilagajanje takega načrta za opremljanje Slovenske vojske logična posledica zaostrenih varnostnih razmer v Evropi in s tem v Evropski uniji, tako da je, bolje pozno kot nikoli, ta koalicija spregledala in tudi začela upoštevati nekatere bolj ali manj znane napotke skupne varnostne in obrambne politike Evropske unije in se sedaj tudi zaveda, da zaveze do Nata niso mačji kašelj. Poglavitne rešitve in spremembe iz resolucije do 2040: Velik poudarek resolucije je ambicioznejša časovnica doseganja obrambnih izdatkov, saj se bo zahtevana raven 2 % bruto družbenega proizvoda za obrambne namene dosegla najpozneje najpozneje do leta 2030, nato pa naj bi jih ohranjali na tej ravni do leta 2040. Podpiramo. Podpiramo tudi nabavo helikopterjev za dvojni namen, za vojaški in za zaščito in reševanje, ter nabavo transportnega letala, ki se ga lahko uporabi za dvojni namen. Enega takega, letalo spartan, smo naročili v letu 2022, opremljen bo tudi za gašenje večjih požarov, kot je bil na Krasu. Resolucija že v prvem razvojnem obdobju predvideva preoblikovanje in razvoj strukture Slovenske vojske, vključuje vzporedni razvoj in vzpostavitev prednostnih zmogljivosti, in sicer vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine in srednjega bojnega izvidniškega bataljona. bataljona. Upamo, da bo res tako, in verjemite, da bomo spoštovanje zapisanega, torej uresničevanje cilja do sodobne in odlično pripravljene Slovenske vojske v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke pozorno spremljali. Pričujočo resolucijo pa bomo

Najlepša hvala, predsednica, za besedo. Spoštovani! V Poslanski skupini Nove Slovenije resolucijo podpiramo. Ključni razlog za podporo je skrajšana časovnica za dosego cilja 2 % bruto domačega proizvoda za obrambne izdatke. Ambicijo podpiramo, je skladna z mednarodnimi zavezami Republike Slovenije in bo prispevala h krepitvi naših obrambnih sposobnosti in varnosti. V Novi Sloveniji pa opozarjamo na naslednje pomanjkljivosti resolucije. Resolucija načrtuje dolgoročni razvoj in opremljanje Slovenske vojske do leta 2040. Opozarjamo, da je resolucija za obdobje desetih let, od 2030 do 2040, povsem nedodelana in brez konkretnih, merljivih ciljev. Cilj Republike Slovenije je, da do leta 2030 dosežemo 2 % bruto domačega proizvoda za obrambne izdatke. Gre za znatna sredstva, resolucija pa ne daje nikakršnih usmeritev o tem, za kaj bodo sredstva porabljena in katere zmogljivosti bomo v tem obdobju razvijali. Kot drugi pomislek je, da resolucija določa skupni mirnodobni obseg Slovenske vojske, in sicer do 10 tisoč pripadnikov z možnostjo naraščanja sil v sklopu vojne strukture Slovenske vojske. Pri tem ne določa cilja številčnosti aktivne in rezervne sestave Slovenske vojske. Ta cilj bi bilo potrebno jasneje določiti, saj je to pomembna usmeritev, ki določa razvoj obrambnega sistema. Pristojnost Državnega zbora in političnih odločevalcev je, da določajo obseg in strukturo Slovenske vojske ter s tem povezane naloge. Slabo je, da zakonodajalec to pristojnost opusti. Rezervna sestava Slovenske vojske ima ključno vlogo znotraj stebra nacionalne varnosti. Njen obseg, funkcije in naloge so bili dobro opredeljeni v preteklih strateških dokumentih, kot sta Bela knjiga o obrambi in Resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035. Predlagana resolucija zelo slabo in neambiciozno določa način organiziranja, funkcije in naloge rezervne sestave Slovenske vojske. Nejasno je, ali bo šla v smer razvoja rezervne sestave Slovenske vojske v smer prostorske ali funkcionalne organiziranosti. Zagotovo največja kritika dokumenta pa se nanaša na vzporedni oziroma hkratni razvoj dveh ključnih zmogljivosti Slovenske vojske, srednje bojne bataljonske skupine in srednjega izvidniškega bojnega bataljona. To pomeni hkratni nakup vozil in opreme, kar med drugim pomeni, da bomo hkrati kupili približno 106 osemkolesnikov. V Novi Sloveniji zato opozarjamo na nezadostne absorpcijske sposobnosti obrambnega sistema za vzpostavitev teh zmogljivosti. zmogljivosti. Kadrovski trendi Slovenske vojske so negativni, kar smo slišali pred kratkim, enote ostajajo nepopolnjene, zato vozila ne bodo mogla biti uvedena v operativno uporabo. Sicer bodo znatna finančna sredstva v izredno kratkem obdobju namenjena nakupu vozil 8x8, vendar bodo ta stala po garažah in skladiščih vojašnic, Republika Slovenija pa ciljev zmogljivosti ne bo razvila.

Spoštovana predsednica, spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Skoraj že eno leto dni smo priča ruski agresiji nad Ukrajino, ki je bistveno spremenila geopolitično realnost, v kateri živimo. Vsekakor je pa vojna v Ukrajini bistveno spremenila tudi naše razumevanje vloge Slovenske vojske pri odzivanju na eno izmed najresnejših varnostnih kriz po drugi svetovni vojni, ki ima globalne implikacije. Tako se tudi Republika Slovenija sooča z vojaškimi in nevojaškimi tveganji, ki so vse pogosteje hibridne narave. Vse to pa spremlja tudi potreba po modernizaciji Slovenske vojske. Pričakovanja za Slovensko vojsko pa realistično izpolnjujejo pogoje za nacionalno obrambo in izpolnjevanje mednarodnih zavez Slovenije v sklopu Evropske unije in zveze Nato. Svetovno in slovensko varnostno okolje se je spremenilo, zato je ključno, da se vsebina Resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040 pripravlja na ustrezen način. Omenjene spremembe so predvsem poudarile potrebo po krepitvi operativnih evropskih vojaških organizacij, zato je pomembno, da slovenski vojaki zagotavljamo ustrezne temelje v okviru vojaške tehnike, predvsem pa veščin. Usposobljenost Slovenske vojske za delovanje v okolju, kjer se pripadnice in pripadniki soočajo in srečujejo z različnimi kulturami, ranljivimi skupinami, specifičnimi potrebami ter splošno potrebo po premišljenosti in preudarnosti, je še posebej relevantna. Okoliščine v Ukrajini že danes kličejo po teh kvalitetah. Prav tako bodo relevantne tudi dolgo po koncu neposrednega konflikta. Resolucija uvaja potrebne ukrepe na poti dolgoročnega razvoja in opremljanja Slovenske vojske. Dolgoročni razvoj Slovenske vojske pa mora upoštevati njene specifike in potrebe, zagotavljati ustrezno ter racionalno načrtovanje nabav opreme ter uvajati naložbe v raziskave, razvoj in inovacije z maksimalnim izkoristkom domačega znanja. Pričakujemo, da bo resolucija ustrezno naslovila tudi pomanjkanje kadrov v Slovenski vojski. Želimo si, da bi kadrovska politika Slovenske vojske razvila karierni sistem, ki privablja nove kadre ter jih konsistentno usposablja, primerno nagrajuje in uspešno zadržuje v svojih vrstah. To se je do zdaj v vseh vladah izkazalo kot neuspešno. Pri izobraževanju kadra pozdravljamo prizadevanja v resoluciji, ki si zadajajo dvig kakovosti izobraževanja pripadnikov Slovenske vojske, vseeno pa smo zadržani do predloga ustanovitve posebnega vojaškega visokošolskega zavoda. Ta namreč onemogoča šolanje vojaškega kadra po programih, ki so usklajeni s civilnim javnim šolskim sistemom. V praksi trenutna ureditev častnikom daje javnoveljavno diplomsko listino, ki jo lahko po izteku vojaške kariere uveljavijo v civilnem okolju. Poudarjamo, da je ohranjanje pozitivnega

Predsedujoča, hvala za besedo. Z začetkom tega mandata smo ob snovanju koalicije sprejeli kompromis, lahko mu rečemo kar veliki koalicijski kompromis. V Levici kot zagovorniki izstopa iz Nato pakta tega izstopa v aktualnem mandatu ne pričakujemo, bomo pa odpovedali vse neupravičene orožarske nabave in na novo premislili koncept delovanja Slovenske vojske. Prišli smo do točke, da res izstopa iz Nato pakta ni na vidiku, a orožarske nabave na drugi strani se nadaljujejo in nadaljujejo se s pospešeno hitrostjo. Današnja resolucija o pričakovanih nakupih orožja tako ni v nasprotju s tem, kar je počela prejšnja vlada in kar si je za cilj zadal takratni minister Tonin. Obseg sredstev, namenjenih za nakup Natovega orožja, še stopnjuje in še povečuje. Kako je to vsebinsko narobe, lahko strnem v tri posamezne točke. Prvič, kakršnokoli zapravljanje denarja za orožje pomeni izgubo že tako omejenih virov za potrebe državljank in državljanov doma. Drugič, pri prejšnji točki smo se pogovarjali o kadrovskem pomanjkanju v Slovenski vojski. Če imamo že sedaj v Slovenski vojski premalo kadra, zakaj pospešeno kupujemo vojaško tehniko, ki je ne bo nihče vozil, nihče uporabljal in nihče servisiral. In tretjič, vsi ti nakupi orožja niso zares predvideni za obrambo domovine, ampak so predvideni za koriščenje slovenskega denarja in slovenskih življenj, za delovanje daleč izven meja naše domovine, po kroju, potrebah in interesih Nato pakta. Vsemu skupaj lahko dodamo še točko štiri, to je nevarnost, grožnja podnebnega zloma. Ravno vojska in vojaška industrija sta eden izmed največjih, če ne največji posamezni onesnaževalec in ustvarjalec podnebnih izpustov. Kako lahko torej rečemo, da se pripravljamo za prihodnost in zagotavljamo varnost državljankam in državljanom, če pa na obrambnem področju aktivno sledimo usmeritvam in politikam, ki podnebni zlom stopnjujejo, namesto da bi ga omejevali. Seveda vsebinska absurdnost, ki jo izrisujem in na katero opozarjam, pride še posebej do izraza, ko pogledamo v vsebino same resolucije in kaj se pravzaprav namerava kupovati ter to kontrastiramo z dejanskimi potrebami državljank in državljanov. Vemo, da potrebujemo sredstva, iz katerih lahko ljudem zagotovimo dolgotrajno oskrbo in varno starost, resolucija predvideva pospešeno nakupovanje oklepnikov. Vemo, da potrebujemo dodatna sredstva, da lahko ljudem dvignemo penzije, resolucija napoveduje nakup nove vojaške ladje. Vemo, da nam naš zdravstveni sistem poka po šivih, da so obnove potrebne bolnišnice, da moramo investirati v nove medicinske tehnologije, da je potrebno primerneje plačati osebje, ki bolnišnice, tudi domove starejših vzdržuje. Mi počnemo kaj? Sredstva usmerjamo v nakupe nove vojaške opreme, recimo letalo za oskrbovanje pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske na misijah v tujini pa v specialne helikopterje za potrebe Natovih specialcev, ne za potrebe reševanja državljank in državljanov, ki se v gorah zaplezajo. Še bi lahko naštevali, še bi lahko nadaljevali, a nič o zgrešenih usmeritvah ne priča tako zelo zgovorno in tako zelo konkretno kot dejstvo, da se ne pogovarjamo več zgolj o investicijah v oklepnike, proti katerim smo se v Levici borili v preteklosti, ki so vojaška tehnika, absolutno neprimerna za kakršnokoli delovanje doma. Sedaj se po novem pogovarjamo tudi o investicijah v tanke. Da, kolegice in kolegi, pogovarjamo se o investicijah v tanke. Prišli smo skratka iz dežja pod kap. V Levici tej resoluciji nasprotujemo in opozarjamo, da potrebe solidarne prihodnosti, potrebe državljank in državljanov gredo v navzkriž z neomejenim trošenjem denarja za tuje vojaškoindustrijske komplekse, ki se dogajajo v osnovi samo zato, ker so si tako izmislili generali Nato pakta, delujoči kot trgovski potniki vojaškoindustrijskih kompleksov vodilnih držav Nato pakta. Ne rabimo orožja, potrebujemo kruh. Hvala. Hvala lepa. In še Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu kolega Miha Lamut. Izvolite. Predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040 nadomešča oziroma nadgrajuje veljavno resolucijo, ki jo je Državni zbor sprejel v začetku preteklega leta. Slednja je pripravljena ob upoštevanju spremenjenih oziroma poslabšanih varnostnih razmer v Evropi zaradi vojne v Ukrajini, ob upoštevanju varnostno obrambnih izzivov, s katerimi se spoprijema Republika Slovenija, ter ob zavedanju ostalih nepredvidljivosti in negotovosti mednarodnega varnostnega okolja, tudi s pojavom novih oblik varnostnih tveganj in groženj. Po obdobju popuščanja napetosti se te znova povečujejo in svet se vse bolj odmika od ideala absolutnega miru, varnosti in stabilnosti. Vsled temu predlagana resolucija podrobno navaja več ukrepov in sistemskih rešitev za izboljšanje stanja Slovenske vojske, med katere spada funkcionalno, strukturno in zmogljivostno posodabljanje Slovenske vojske, da bi se bistveno izboljšalo stanje njene pripravljenosti za izvajanje zakonsko predpisanih nalog. Med ključne ukrepe spadajo tudi izboljšanje delovnopravnega statusa pripadnikov Slovenske vojske, nadgradnja sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter vzpostavitev prostorske organiziranosti Slovenske vojske. Prioritete razvoja bodo izgradnja srednjega pehotnega bataljona, kar terja tudi nabavo opreme, predvsem štirikolesnikov, transportnih letal in helikopterjev, pa tudi izgradnja srednjega bojnega izvidniškega bataljona. Načrtuje se razvoj sodobnih interaktivnih vadišč in strelišč ter nadgradnja osrednjega vadišča Slovenske vojske na Počku. Obseg Slovenske vojske pa naj bi v tem obdobju vključeval 10 tisoč pripadnikov, od tega bi veliko večino predstavljali pripadniki stalne sestave, manjši del pa pripadniki rezervne sestave Slovenske vojske. Pri tem menimo, da bi bili profesionalni pripadniki vojske opremljeni in izurjeni predvsem za bojne naloge, pripadniki pogodbene rezerve pa bi prevzeli druge naloge na nacionalnem ozemlju, pomoči policiji pri varovanju državne meje, sodelovanje pri zaščiti in reševanju ali pa varovanje vojaških objektov. Finančna podlaga za te načrte bo tudi postopni dvig obrambnih izdatkov. Ti se bodo do leta 2025 dvignili na nekaj več kot 1,5 % BDP, najpozneje do leta 2030 pa na 2 % BDP ter se bodo tudi nato ohranjali na najmanj tej ravni do leta 2040, kar je skladno s sprejetimi mednarodnimi zavezami Republike Slovenije tako na ravni zavezništva Nato kot tudi Evropski uniji. Poslanci Poslanske skupine Svoboda smo prepričani, da izboljšanje obrambne sposobnosti in odpornosti države ter družbe zahteva vztrajna ter usklajena politična in družbena prizadevanja, ki morajo izhajati iz zavedanja, da je učinkovita in posodobljena Slovenska vojska eden od osrednjih stebrov državnosti Republike Slovenije in jamstvo njene neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske celovitosti. Zato se zavzemamo za prožne odgovore in pravočasne odzive na sodobne varnostne izzive, ki zahtevajo celovitejši pristop in sodelovanje vseh deležnikov v družbi. Prepričani smo, da predlagana resolucija, ki jo imamo danes na mizi, podaja konkretne odgovore na te izzive, zato jo v Poslanski skupini Svoboda podpiramo. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Matično delovno telo k predlogu resolucije ni sprejelo nobenega amandmaja in tudi amandmaji h končni določbi niso bili vloženi. Glasovanje o predlogu resolucije bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili jutri, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 8. sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Želim vam lep dan še naprej! Hvala.